dajmo se malce resno vprašati, kaj naj bi bila naloga odgovorne politike znotraj ustavne parlamentarne demokracije. Naloga odgovorne politike naj bi bilo omogočanje robnih pogojev za avtonomijo sistemov in subsistemov. Če komu to zveni malce preveč profesorsko, da pač na nekih področjih zagotoviš pogoje, peneze za razvoj kadrov in da se oni dejansko morajo sami med seboj zmeniti, kako in kaj. Ne pa da hočeš politizirati na ta način, kot ta predlog, ki ni dobronameren, to poskuša. Ne da hočeš kot izvršilna veja oblasti, ki odgovarja Državnemu zboru, treti jajca tretji veji oblasti, sodni, ki bi morala biti avtonomna. Za to v bistvu gre. In zdaj, tudi če sam kdaj naumim nekaj, kar mislim, da bi bilo mogoče dobronamerno, pa težko najdem koga, ki bi to moje podprl, in če vsi alarmi tulijo, da to ni dobronamerno, potem se verjetno vprašam, ne vem, ali mi je ime Franc ali Mojca ali Soni Ali Nataša… Čakaj, pismo, kaj mi pa vsi ti ljudje hočejo povedati! Ne vem. Pa, recimo, da obrnem malce zgodbo. Recimo, da ta zakon je sprejet in potem, upam, SDS je v opoziciji in potem neka leva stran ulice predlaga v nek vrtec nekoga, ki, recimo, čivka na Twitterju, pa potem te tvite briše, da bi bilo treba predstavnike te Vlade, ki ne bodo več na vladi, pobiti, da bi bilo treba kako kolegico z mačeto razrezati, recimo, kar tvita nek kolumnist na vaših portalih V imenu resnice – ali bi takega človeka, politično nastavljenega, hoteli imeti v šoli? Z vsem dolžnim spoštovanjem, jaz bi težko prebavil predstavnico politike v svetu neke izobraževalne ustanove, ki pravi: »Hišnik je mogoče strokovnjak za angleščino, če je v Angliji živel… » Ali ki trdi: »Zlasti če je občina, če to ni država… Hm! Spoštovana gospa Mojca, jaz sem pol leta kot gostujoči predavatelj živel v Sarajevu, pa nisem strokovnjak za sevdah pa za klasično kulturo islama. Drugič, ja, kaj pa je občina drugega kot država! Občina, lokalna samouprava je ena raven teritorialne organizacije življenja v demokratični republiki Sloveniji, 1. člen ustave govori o tem, da smo, naj bi bili demokratična republika Slovenija. In to, kar vi predlagate - kar so kolegi pred menoj že ubesedovali ubesedovali -, je pa nekako: »Dajmo vse dat na šimelj žolto modrih… » In, jejhata, ker več kot 90 pa več kot 95 ali še več procentov ljudi v tej državi ne kupi te zgodbe, pa ker se vesolje ne širi na ta način – konec sveta, kajne. Potem nam hočete tu prodajati neko zgodbo, kako smo dobesedno mi vsi neumni in kot da mi ne vemo, kdo pa določa kurikulume.

Ja, ampak potem vi hočete imeti, veste, še več nekega tega izkvarjenega političnega interesa v svetih teh zavodov, pa ste sama rekla, ja, ja, zlasti b občinah, če župan ne bo sodeloval gor in dol, bo tako pa tako. Žal Žal je dostikrat ravno obratno. Če ravnatelj, ravnateljica ne bo na ta način piskal kot si želi, lokalna politika, ne bo dobil še enega mandata. Ali ne vem, novice današnjega dne ali bo pa potem nekdo, kot pravimo v Mariboru, gušil v osnovni šoli, čakaj zakaj smo pa kulice naročili, ne vem, od tega, zakaj pa nismo kulice naročili od brata Rajka.

dobrih knjig in v luči strpnosti v tej družbi, skratka, v neki drugi in drugačni politični kulturi mogoče ne bi bilo narobe, da kateri od njenih romanov je na kakšni naslednji maturi obvezno čtivo. Ma prepričan sem, da boste noreli, da bi starše pumpali, politične, une, zaradi tega, ker je pač Suki že izvedla svoj auting. Si boste pogooglali, če ne veste kaj je to. Tako da, ne mi bučk prodajati. Veste, pa tudi to, ocene, gor dol. Jaz sem že večkrat javno rekel, jaz sem za šolski sistem kjer v osnovni šoli ni ocen. mi imamo probleme veste zakaj tudi s to korono zdaj, ker smo 30 let čez šolski sistem malo preveč pumpali tekmovanje, ker smo 30 let pozabljali, da je osnova solidarnost. Dajmo se o tem pogovarjati. Potem pa reče predalgateljica, ja ne vem, minister ali ministrica ne bo po redovalnicah šarila. Ljubi bog, pa kdo to pravi, ampak lahko bo pa gledal ocene. Ma verjetno ima, verjetno ste vi, gospa Škrinjar, ko ste kot uradnica delovala na tem ministrstvu. Jaz sem slišal tudi dobre zgodbe o vas, verjetno ste imela kaj drugega za početi kot brskati po ocenah, če bi imela ta pooblastila. Mislim, dajmo biti minimalno resni. Veste, sam prihajam iz Maribora, pa v Mariboru se o formacijah pri nogometu dosti bolj resno pogovarjamo kot se hočete vi pogovarjati zdaj o tem. in po eni strani tukaj modrujete kako kurikulum, kako eno kako drugo, kako ste vi super, kako mi nič ne vemo, kako se ne boste vpletali. Imamo neki pedagoški inštitut, ki naj bi bil grani pameti tozadevnosti, celo nad vami verjetno, gospa Škrinjar, kaj šele nad nami in nevednimi bebci iz KUL, kjer kjer imate svet inštituta, kjer imate zaposlene, ki si izrečejo za Igorja Ž. Žagarja, vrhunski strokovnjak, vrhunski retorik, mi vsi smo palčki proti njemu. Ampak ker je na nekem sestanku upravičeno kritiziral odsotno gospo ministrico, glej ga zlomka. Veste, če meni nekdo hoče neko ogledalo nastavljati, podpredsednik Simonovič, vi ste rekli, dajmo se pogledati v ogledalo, se mora najprej sam pogledati v ogledalo. Če meni nekdo hoče soliti pamet kakšen sem, mora seveda biti daleč boljši od mene. In ni to le, veste, najboljši ameriški humoristi glede politike, ki seveda lovijo ta razkorak med tem kaj se ubeseduje pa med dejanji in pri vas je ta razkorak takšen kot tista marjanska brazda tam sredi oceana, vi boste pa zdaj ubesedovala jehata kako imate dobre namene. Ja, pa nimate jih, pa ne bom predolg. Kako je razpadala druga Janševa Vlada.

Pa potem imate vašega, ne vem, magistriral je na FDV, saj groza, mag. Grimsa, ki niti citirat ne ve. Nekaj pripisuje Hajeku, kar Hajek sploh ni rekel. Rekel je neki drugi poljski filozof, pa še tako ni rekel, kot Grims trdi. Mislim nekaj, kar so nas včasih naučili, če ne v boljši gimnaziji, že najpozneje bruce na fakulteti, kaj so citiranja, kaj so navajanja. Mislim, pa saj v to vašo zgodbo verjamejo samo tisti zaslepljeni del vaših članov, ki jih je mogoče 3 tisoč, ne pa 30 tisoč. Pa kupili jo bojo tisti pač, ki so v tem Državnem zboru še par mesecev naprej v užitku. To je to, to je jasno, ne vem. Tretja triada osnovne šole jim je jasno. A veste, vi bi se morali pogovarjat o tem, kar je v zadnji kolumni Miha Mazzini napisal, ki ga še nekako tolerirate tam na tistem vašem Siolu. Mi bi se morali pogovarjat o tem, kako šolsko polje razvijat v smeri avtonomnih racionalno-kritično mislečih ljudi. Seveda to nobeni politiki ne bo všeč, ker nam bojo dosti bolj ustrezno naslavljali ogledalo. To bi morala naloga biti te elipse tega hrama, ne pa, da neka Ivi dobi neko nalogo, ki jo mora potem izpeljat. Ampak dnevi teme prihajajo h koncu. Dan se bo začel daljšat in upam, da kmalu doživimo svetlobo. Hvala. Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav tudi vsem kolegicam in kolegom. Sama bom začela kar s tem, da kot kot podžupanja, ki sem pokrivala področje družbenih dejavnosti, sem imela kar večkrat stik, stik s tem, kar se je dogajalo pri imenovanjih ravnateljev, kajti velikokrat so se pojavile težave, predvsem zaradi tega, ker je prihajalo do raznih pritožb. In težave so nastajale prav zaradi take sestave sveta zavoda, kot je bila do sedaj. Ne predstavljam si, da bi v gospodarstvu kadarkoli imel največjo besedo zaposleni oziroma da bi zaposleni celo upravljal s podjetjem. In zato ne razumem, kako lahko zagovarjate to, da s premoženjem, pa bodisi v tistih zavodih, kjer je ustanovitelj država, oziroma v tistih, ki je ustanovitelj občina s premoženjem občine oziroma države, da dovolite, da se ravna tako mačehovsko. Kot predstavniki ljudstva bi morali zagovarjati, da se dejansko s tem, kar je naloga vseh, da poskrbimo, da so zavodi in poslovanje zavodov in delovanje zavodov bodisi tako na strokovni ravni, če želite, na tem pedagoškem delu kot tudi na samem vodenju zavoda zagotovljeni na tak način, da ne prihaja do zlorab. Zakaj sem pa rekla zlorab? Zaradi tega, ker žal smo priča večkrat, pa ne vem, če ste danes, če je kdorkoli izmed vas to sploh omenil, večkrat smo priča še posebno, ko kandidira nazaj na položaj ravnatelja nekdo, ki je že ravnatelj v tej isti šoli. Velikokrat se zgodi in veliko je primerov, ko kljub temu, da je ravnatelj slabo vodil in se mu je tudi dokazalo, da je slabo vodil, ponovno kandidira in je zaradi mobinga na zaposlene in postavitev svojih ljudi ponovno izvoljen in ustvarja spet **41. To se dogaja v praksi, da dejansko se postavi v tistih pet članov sveta zavoda s strani zaposlenih ljudi, ki so lojalni ravnatelju, obstoječemu ravnatelju in teh pet jih potem podpira ravnatelja naprej, dobi in zbere dovolj glasov tudi za imenovanje še za en mandat. In ta ravnatelj ustvarja naprej mobing. Seveda nihče ne reče, da mora ravnatelj sodelovati z županom, ampak usklajevati in pogovarjati v določenih segmentih pa se le mora. Kajti, v določenih je vezan na usmeritve lokalne skupnosti oziroma na usmeritve ministrstva, ker je ustanovitelj država. In zato predlagana sestava sveta zavoda, kjer se je doseglo kompromis glede na to kar je tudi skozi razpravo na odboru se pokazalo na 3:3:3, se pravi 3 predstavniki ustanovitelja, 3 predstavnike staršev in 3 predstavnike zaposlenih, dovolj uravnoteženo in zagovarja enako razmejitev moči med enimi in drugimi in tretjimi. In to je edino pošteno, če že gledamo, da se mora zagovarjati tudi stroka. Sama sicer menim, da bi morala največjo težo imeti ustanoviteljica ali občina ali država. Ker pa ste toliko poudarjali že skozi razpravo kdo vse je podal negativno mnenje bom pa jaz povedala dopis, ki smo ga dobili od MOS-a, se pravi Združenja mestnih občin Slovenije, ta pa ne zagovarja tistega kar ste vi povedali, in sicer glede na sestavo sveta piše: Glede sestave sveta javno vzgojno-izobraževalnega zavoda kot organa upravljanja pa je večinsko izražena podpora predlagani spremembi, pri čemer pa so nekatere članice opozorile na to, članice to so občine seveda, opozorile na to, da bi tudi uravnotežena sestava po trije predstavniki vsake od interesnih skupin dosegla namen, ki zasleduje predlagatelj zakona. Torej, jaz mislim, da je treba dati Združenju mestnih občin Slovenije dovolj veliko težo na njihovo mnenje. In to je tudi predlagatelj današnjega zakona upošteval 3:3:3. Sedaj bi vam pa jaz samo to povedala, sicer to je res moje razmišljanje, pa ne bom sedaj govorila o tem kar je bilo med drugimi razpravami povedano, ampak res je, da je ravnatelj tudi pedagoški vodja. Ampak jaz mislim, da bi morali tudi v šolah šolah in vrtcih imeti enako sestavo kot je v drugih javnih zavodih, in sicer da bi moral biti ravnatelj oziroma direktor šole, ki bi vodil ta poslovodni del in potem bi moral imeti strokovnega vodja, ki bi pa pokrival pedagoški del. Kajti v praksi se sprašujemo s težavo ravno zaradi tega, ker dobimo ravnatelje, ki so pedagoško zelo dobro podkovani in so uspešni, ampak žal nimajo pa znanja vodenja. In se zgodi potem, da dejansko v tem drugem delu se pokaže tisti manjko in slabo vodenje posamezne šole. Za konec bi pa samo še to rekla, da tu notri bi se več morali pogovarjati ne o tem kakšna bo sestava sveta zavoda. Kajti, vemo, da sestava sveta zavoda jo lahko sestavimo tudi če bo 3:3:3 ali pa 5:3:2, 5:3:3, kakorokoli hočete, vedno lahko daste tudi kot predstavniki staršev notri tudi politično nastavljene osebe. To dobro veste.

da bomo stopili korak naprej s programom. Pa ne bom se spuščala zdaj samo na vsebino programa, ampak tudi na način izvajanja. Tukaj mislim, da je ključna težava in to bi nas moralo tukaj notri zanimati. Ne ta politični del, ker tega bo vsak po svoje priredil samo, da bo pridobil. Pa ne se zdaj tukaj skrivati, da vi niste bili do zdaj, da vi ne ste upoštevali upoštevali samo strokovno znanje. Postavljali ste tudi svoje ljudi v vse te zavode. Zato je tukaj tako zanemarljivo, kdo bo in koliko bo imela članov sveta zavoda ena ali drug ali tretja skupina.

Vi ste v bistvu hoteli zaposlene porezati, nadreprezentirati politiko, potem pa zdaj prodajate neki kompromis. Glede tega vašega drugega dela zgodbe se pa jaz strinjam tukaj z gospod Škrinjar. Upal bi si reči, da, razen redkih izjem, velika večina Državnega zbora ni tako usposobljena, da bi debatirala o spremembah kurikuluma, kar si tudi ne želim. Ker bi pa bila direktna politizacija,

mogoče je smiselno, da ne razglabljate preveč o svoji ideji politizacije šole. Zato, ker z vsakim naslednjim stavkom to samo potrdite. Zdaj ste prišli v tej svoji seji do nekega »kompromisa« 3+3+3 zato, ker, kot, kolegica Zavadlav Ušaj, pravite, da se razporedi moč. To je politična logika, to je vojna logika, če hočete. To je politična logika. Ker če bi zdajle rekli, dajmo se iti Državni zbor, pa imamo enako število ljudi iz SDS, da bomo desnico pokrili, pa imamo enako število ljudi iz Levice, da bomo levico pokrili, potem damo pa še kakšno sredinsko stranko zraven s tremi ljudmi – pa bomo razporedili moč. Ampak to je politično razmišljanje, mi pa govorimo o izobraževalnih ustanovah. Mi govorimo o izobraževalnih ustanovah, iz katerih je treba politiko izriniti, kjer mora na prvem mestu biti strokovnost, dobrobit šolarjev, njihova varnost in vključevanje v družbo in v izobraževalni sistem, treba poskrbeti za varnost zaposlenih. Ampak na prvem mestu pa strokovnost, ne kdo bo zmagal in kdo bo imel večjo moč pa kako si bomo moč razporedili. Postaviti je treba sistem, ki zagotavlja strokovnost tako na pedagoški ravni kot na tisti, ne vem, infrastrukturni ravni in na področju socialne varnosti za učence in učitelje. Ta strokovnost. In ta strokovnost je element, ki jo večje število zaposlenih v svetih zavodov garantira. Tako pravi sama pedagoška stroka. Poglejte si vse odzive strokovnih organizacij. Hvala lepa, gospod Siter. Bi želel neko pojasnilo. V katerem delu razprave je poslanka bila napačno razumljena ali pa napačno interpretirala vašo razpravo. Tega ni. In vljudno prosim še enkrat, držimo se poslovnika. Brane Golubović ima besedo. Hvala lepa. Mi prevečkrat mogoče ali pa mogoče bi na začetku vseeno morali razjasniti, kaj je javno in kaj je državno. In kdo je država, kdo so občine. Država in občine so ljudje in oni imajo vpliv. In javno je v uporabi, v korist vseh pod enakimi pogoji. In na ta način so tudi sveti zavodov v različnih javnih inštitucijah (nadaljevanje) predstavniki staršev, zaposlenih, ustanoviteljev. In, danes sem poslušal, kako so nekateri podprli ta kompromisni predlog, kako so nekatere skupine temu nasprotovale oziroma mu še vedno nasprotujejo in glavni problem je ta, da pri javnem bi morali vedno najti kompromis, ki pa se najde preko dialoga in v temu primeru javnega šolstva in predšolske vzgoje, se kompromis išče med zaposlenimi, ustanovitelji in v končni fazi, starši. In mene skrbi, ko politika, poslanci Državnega zbora, sami spreminjamo krovni zakon, kar je na področju izobraževanja in posegamo v samo, nek model upravljanja šol ali vrtcev. Mene to skrbi in ministrstvo prijavi 15 minut, na začetku pove 5 minut in potem je tiho. In seveda, dobim občutek, da gre za politizacijo šolskega prostora.

velikokrat slišim, ko govorite o dialogu, sodelovanju in ključ za družbo spoštovanja strpnosti, napredka, je dialog, sodelovanje, ampak ta zakon tega ne izkazuje. Ta zakon je poslanski zakon, s katerim se hiti, hiti se v proceduri. Pa ni potrebe po hitenju, zato ker roki oziroma kdaj bo določen člen začel veljati, so še daleč. Ampak, dejstvo je, da vi ne razumete v koaliciji dialoga in ko sem prej poslušal predlagateljico, ki je na nek način želela nam dati vedeti, da nič ne vemo, razen ona, vse ve, se spomnim nekega reka, ki pravi, da je bolj nevarno od neznanja polovično znanje v kombinaciji z nekritično nesamozavestjo. To pa je problem. In, veste zakaj je dialog pomemben tudi med zaposlenimi, stroko, državo oziroma ministrstvom? Da predebatiramo, ali so sestava teh svetov, po 20., 25. letih, z vmesnim, kratko spremembo treh let, mislim od 2006 do 2009, dobra ali ni dobra. Ali še odraža tisto, kar želimo, glede na naše javne šole ali ne? O tem je seveda potrebno debatirat. Ali so sveti javnih zavodov tisti, ki imenujejo ravnatelje ali bi mogoče to izvedli drugače? Ampak govorim, ne da se par poslancev zbere in reče, mi vse vemo in bomo sedaj spremenili šolski sistem, ampak v dialogu, ker brez dialoga, z zamikanjem dialoga, prihajamo v enoumje, kjer nam vladajo ljudje s polovičnim znanjem oziroma tisti, ki mislijo, da vse vedo, se pa ne zavedajo, da samo skupaj vemo skoraj vse. Lahko bi govorili tudi o tem, da ta svet zavoda, kot predstavniški organ treh skupin, ali so člani sveta zavoda dolžni upoštevati mnenja svojih predlagateljev? Občine, zaposlenih, sveta staršev. Ker sedaj tega mnenja niso dolžni upoštevat. Občinski svet izvoli, ne vem, 3 predstavnike v svet,

pa so jim dolžni ti člani, ki so njihovi predstavniki, poročati, kaj se dogaja, upoštevati njihovo mnenje. Ne vem, mogoče bi morali tudi o tem govoriti. Pa še o marsičem bi lahko govorili, ampak v dialogu, kjer se vključuje vse. Ne da se par poslancev zbere in reče, mi vse vemo in zdaj bomo to spremenili tako, kot smo si mi zamislili. Ta način dela, ki ga vi v SDS skupaj z Novo Slovenijo in SMC peljete, ni način dela, s katerim bi lahko izboljšali naš šolski sistem, od katerega pa smo odvisni, kako bomo živeli v prihodnosti. Ker, konec koncev, ta mlada generacija, ki nas bo nadomestila, je tisto, kar imamo. Ni jih veliko, so pa sto procentov naša prihodnost, je rekla moja kolegica Jerca Korče nekoč. In mi se do njih obnašamo na način, da jim kažemo, da lahko par poslancev, ker so močni, gre v spremembo krovnega zakona na področju izobraževanja, ministrstvo utišajo, je tiho, in mi kot opozicija, kot LMŠ, naj bomo tudi tiho. Ne gre to tako. Še zmeraj verjamem in verjamemo, da več nas več ve. In dolžnost vas, ministrstva, bi bila, da ko pride do takega zakona, ko se posega v šolsko zakonodajo, ko veste, da bodo vsaj sindikati s tega področja vznemirjeni, če ne še kaj več, in da bo vsaj eden od partnerjev v tem dialogu treh se počutil izigranega, čutil nezaupanje Vlade do njih, do njihovega dela, da poveste, odreagirate. Ampak ne, ministrstvo - po vsej verjetnosti po tej logiki ne smete govoriti, bodite tiho – prijavi 15 minut, sploh pa ne bi smelo dovoliti, da ena od koalicijskih strank gre sama v tak zakon, za katerega se ve, da bo povzročil nek revolt v družbi. Govorimo o javni šoli, ne državni šoli. O javni. In do rešitev v javni šoli, v javnem vrtcu, v javnem zdravstvu, v javnih institucijah se lahko pride samo z vključevanjem vseh deležnikov, ki so na tem področju. Tako je s tega vidika glavna slabost tega, kar ste naredili, to, da ste šli mimo tistih, za katere delate to - zato, ker

glejte, bila je javna razprava in bila je v tej dvorani. Poslušali smo vas, stranke koalicije, in po posvetu tudi pripravili kompromisni predlog. Tako ne morete reči, da ni bilo dialoga. Dialog je bil. In poslušali smo vas, zato je tudi tak rezultat. **DR. FRANC TRČEK (PS SD):** Ja, ampak očitno nas gospa Škrinjar absolutno ne razume. Ves čas na svoji strani politične elipse govorite o dialogu, sočasno pa krovni zakon furate po skrajšanem postopku. Sočasno Sočasno o nekih sestavah, pa pravi Ušajeva, da to niti ni pomembno. Kako zelo so sestave pomembne, se vidi pri matičnih delovnih telesih v Državnem zboru, ki ne odražajo

Se bom poskušal za razliko od marsikaterega drugega poslanca, ki je govoril vsem ostalim razen o 2. členu ukvarjati z 2. členom zakona, ki govori o sestavi sveta in ker verjamem, da je verjetno marsikdo, ki nas gleda ali posluša izgubil zeleno nit po posameznih razpravah. Govorimo o tem, da predlagamo, da Svet javnega vrtca oziroma šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev. Sprememba je samo to, da namesto 5 predstavnikov delavcev 3 predstavniki delavcev. Danes poslušamo o vsem kako se gremo politizacijo, ampak dejstvo je ravno obratno. Mi se gremo depolitizacijo. Če je edina zveličavna stroka v naši državi na področju šolstva SVIS, potem je nekaj narobe. Če SVIS trdi, da je ta zakon slab, potem jaz trdim, da je ta zakon vrhunski, ker karkoli je SVIS proti je očitno dobro. Ne, gospod Siter, nisem vas omenjal tako, da ne rabite imeti nobene replike. Skratka, mi se gremo depolitizacijo. Je pa dejstvo, kadarkoli se spreminja kakšen zakon s področja šolstva, kjer ena in vedno zveličavna politična stran trdi, da nobenih spremembe ne sme biti zapadamo tudi pri tako majhnih spremembah kot je sestava Sveta zavodov v ideološki boj, v ideološki boj skrajnih levičarjev proti vsem spremembam. Skratka, vse, da državno šolstvo ostane tam, kjer je. Niti ne govorijo predstavniki skrajne levice o pozitivnih spremembah, ampak njih je samo strah sprememb, da ne bodo več obvladovali slovenskega šolskega sistema in tukaj negirajo pravice ustanoviteljev. Če je SVIS tako zavarovan kako je sedanje šolstvo super predlagam vsaj vodstvu SVIS-a, da začne graditi šole v imenu občin in v imenu države, ker najlažje je pametovati politično s strani SVIS-a pa vemo predsednik kje je kandidiral in se skrivati za stroko in politizacijo, kazati prst nam, ki želimo, da gospod Štrukelj s svojo ekipo na vodstvu sindikata nima več obvladujoč vpliv na razvoj slovenskega šolskega prostora. Tam mora dobiti vse tri strani enako možnost. Enaka možnost zaposlenih v javnem zavodu, enaka zaposlenih staršev, ker mislim, da je velik napredek, glede na marsikateri drugi zakon na drugem področju, da lahko tudi sami starši vplivajo, čeprav so najmanj vpleteni v to in nenazadnje, da ima ustanovitelj možnost ne samo sodelovati, ampak vsaj enakovredno odločati o zadevah. Vedno, ko se govori o novih šolah, o prizidkih vsi trkajo pri županih, pri občinski upravi, lobirajo pri občinskih svetnikih iz tistega kraja in jih prosijo, dajte investirati, dajte zgraditi novo šolo, ker je nimamo, ki stanje po tem od 4 do 6 milijonov, dajte narediti nov prizidek, ki stane od 1 do 2 milijona, dajte župan in občinski svetniki rabimo novo kotlovnico, rabimo novo kuhinjo, nove prostore za gospodinjski pouk, rabimo nove kabinete, rabimo prenovo ogrevanja, prenovo vem česa WC, kar je tudi primer bil v moji občini v zadnjem času skratka ustanovitelj mi rabimo. To po

da je moral nekaj narediti. In župan je dobil na primer v moji občini pri vseh šolah, kar na enkrat bi se vsi spomnili, da je nekaj nujno potrebno. Iz kje naj župan dobi? Iz Miklavževe vrečke, iz božičkove vrečke ali pa morda, kot poslušam danes, morda iz vrečke SVIZ-a, da bo naredil nove kotlovnice ali pa nove prizidke? Ko se pogovarjamo o šolskih prevozih na sejah občinskega sveta, župan daj. Župan, nujno je potrebno zrihtati šolske prevoze v skladu z zakonodajo. Nobeden se ne vpraša ali bo to stalo 100 tisoč evrov ali bo stalo kot na primer v moji občini 80 tisoč evrov. Ne, župan daj. občina, ustanovitelj mora plačati. Prav je, da plača, ampak prav je tudi, da soodloča, na njegove predstavnice oziroma predstavnike, ustanovitelja soodločajo v vsaki posamezni šoli kaj in kako se bo dogajalo. Potem imamo različna doplačila, ki so nekje postavke v občinskih proračunih, ustanovitelj mora zagotoviti. Ampak naj pa bo tiho. Takšna je intenca tistih, ki se skrivajo za depolitizacijo šolstva. Ali pa na primer v vrtcih. Koliko znesejo plačila staršev in koliko občine? Bi bilo zanimivo enkrat dobiti. Upam, da morda celo ministrstva imajo za vsak posamezni javni vrtec koliko dajo starši in koliko da občina in nenazadnje tudi po spremembi zakona, ko smo omogočili družinam z več otroci, da imajo brezplačen vrtec za posamezne primere, koliko da država. Občina daj denar, država da denar, pa čim bolj tiho bodi in bog ne daj, da bi se kakšen župan pohvalil, ko bi rekel, 800 tisoč evrov dam za šolske prevoze, 800 tisoč dam za doplačila za vrtce in potem pridejo še iz ostalih različnih področij, župan daj pa tiho bodi. Skratka, ja, stroka v šoli je potrebna, potreben je dober ravnatelj. Ali je dober ravnatelj ekonomist ali pravnik ali učitelj razrednega pouka, lahko odpremo eno splošno razpravo. Jaz mislim, da če je dober človek, je tudi dober ravnatelj. Sploh, če bo živel v sožitju s svojimi podrejenimi, zaposlenimi, s starši in pa z nekom, ki mu je omogočil, da je ravnatelj, to pa je ustanovitelj, ki je zgradil šolo in potem preko države uredil vse potrebno, da ta šola lahko tudi deluje. In ja, stroka je potrebna. Stroka je potrebna od hišnika, ki skrbi da so čisti prostori od kuharic, ko okoli šole zjutraj že ob sedmi uri diši, ker so pridna dekleta in verjetno tudi fantje, ki delajo, tudi njihova stroka je potrebna, ker verjetno se strinjamo, da če banaliziram, tudi vsak golaž ni dober golaž in potrebni so dobri učitelji. Potrebni so. Ampak ni potrebno, da učitelji skoraj večinsko odločajo ne samo o stroki, o čemer govorijo učni načrti in pa predmetniki, ampak da odločajo o delu z otroci, ne pa o vsem ostalem. Jaz mislim, da je verjetno celo marsikateremu zaposlenemu delavcu malo v breme, ko mora na svetih zavodov različnih pol poslušati o investicijah, ker v bistvu on le želi, da so dobre investicije, skratka, da so dobre kotlovnice, ki bodo zdržale deset let, da streha ne bo spuščala, ker njega v bistvu to ne zanima, ker on to pričakuje. Tako kot mi starši pričakujemo, da bodo učitelji bili dobri učitelji, strokovni, nenazadnje, bodimo pošteni, premalokrat zahtevamo in tudi velikokrat dobimo, da so dobri učitelji tudi tisti, ki znajo nasmejati naše otroke, jih znajo pohvaliti

da učijo in da naj naučijo. Skratka meni je zelo žal, da danes govorimo o politizaciji in depolitizaciji, ampak seveda razumem. Tisti, ki približno vsaj 30 let skrbijo za slovenski šolski javni ali pa, če želite, državni sistem, se ne strinjajo, da se karkoli spremeni. To je zapisano v večinskih medijih, to nenazadnje izpričuje sam predsednik sindikata SVIZ, ki se potem slika za posamezno stranko na državnozborskih volitvah, ampak on je stroka. Župan je tudi stroka, pa naj ne bi bil enakovreden kot predstavniki delavcev. Župan ne bi smel oziroma politične stranke v občinskem svetu predlagati 3 ljudi, če pa isto trije predlagajo predstavniki delavcev, je pa to problem. Skratka razumem, da se grejo ideološki boj tisti, ki kažejo potem na našo stran, kako se gremo ideologijo, ampak mi le skušamo ustvariti nek kompromis v čim več deležnikih na področju šolstva. Danes smo govorili o celotnem, celoten šolski prostor nasprotuje, celotna strokovna javnost nasprotuje, analize pa nobene, zato ker par predstavnikov sindikatov reče, to je narobe, zato ker različni družbenopolitični delavci znotraj področja šolstva rečejo, to ni dobro, to ni celoten šolski prostor. Na žalost velika tiha večina si ne upa izraziti mnenje, ker lahko dobi kakšen prijazen dopis s strani predstavnikov SVIZ, da ne delajo v njihovem duhu. In bom končal za zaključek, zakaj ministrstvo ni predlagatelj tega zakona. Verjetno bi najboljši odgovor podal gospod Koprivc, ki je bil zaposlen na tem ministrstvu. Zato, ker je Ministrstvo za izobraževanje v preveliki meri ideološko pokrito s predstavniki njegove stranke.

In ker smo to vedeli, smo v poslanskih skupinah koalicije mi predlagali takšno spremembo sestave svetov, ki uravnotežuje sistem na področju svetov javnih zavodov, šol in vrtcev. Kaj je bolj korektno kot sestava 3, 3, 3? Morda 2, 2, 2. Hvala.

ki jih ni tukaj in se ne morejo branit in v vsem… / nerazumljivo/ stilu. Danes smo tudi izvedeli enega izmed motivov, zakaj imamo ta zakon. Ja, zato da ne bo SVIZ in gospod Štrukelj kaj imel preveč vpliva v šolstvu. Si predstavljate, kje mi živimo? Oni se zapičijo v enega človeka, trenutno v Branimirja Štruklja in potem imamo mi zakon na mizi, ki je katastrofa. In potem poslušamo, da so ljudje na ministrstvu, zaposleni ne vem kaj vse. Mislim ljudje, niti enega niti drugega, nobenih ni tukaj. In ti ljudje si drznejo tako žaliti ljudi, ki jih ni tukaj, ki sploh niso v poziciji, da bi se lahko branili. Prosim, da opozorite. Lahko razpravlja karkoli, ampak naj ne vlačijo vedno znova v zgodbe v parlamentu ljudi, ki se ne morejo branit. In to poslušamo na interpelacijah, to poslušamo danes. Prosim, da se vsaj toliko spoštovanja do sodržavljanov in sodržavljank iz tega zbora da

je nekdo iz vaše sredine spraševal predlagatelja, zakaj ni Vlada vložila ta zakon, zakaj ga je vložila poslanska skupina in Tomaž Lisec je dal lep odgovor na to. Še enkrat vas opozarjam. Najprej mi boste povedala, preden vam bom dal besedo, kateri člen Poslovnika sem kršil. Postopkovno, izvolite. Spoštovani, postopkovno predlagam, da dobro poslušate razprave, ker očitno niste dobro poslušal razprave; poslanec je bil žaljiv do zaposlenih na Ministrstvu za šolstvo in izobraževanje in bil je žaljiv do predsednika Sindikata SVIZ. Teh ljudi ni tukaj in to so insinuacije in to je žaljivo. Tudi, če se ni po vašem mnenju prostaško izrazil, ampak vsebina je bila žaljiva do teh ljudi. Prosim, da poslušate, to je moj postopkovni predlog zelo dobre razprave, da boste vedeli, ko mi postopkovno reagiramo, zakaj tako reagiramo. Hvala. Poslušajte, spoštovana gospa poslanka, mislim, da se bomo tukaj morali nekaj dogovorit, ker, v principu, če nekaj ni po vaše, je slabo, pa ni res. Verjel sem in upam, da so to naši otroci, naši sorodniki in to je zelo pomembna tematika in dajmo se poslušat. Sem pa poslanca pred vami dobro poslušal, kaj je rekel. Besedo želi predstavnik Vlade, Damir Orehovec, državni sekretar. Izvolite. **DAMIR OREHOVEC:** Ja, hvala lepa za besedo, predsedujoči. Jaz bi vseeno v tem trenutku rad povedal, da me je ta izjava malo presenetila. To vsekakor ni razlog, da tega nismo mi vložili, kajti zaposleni na ministrstvu vsekakor niso enega političnega prepričanja, so različnih političnih prepričanj in na ministrstvu ne vodimo evidence, kdo je kakšnega političnega prepričanja in bi res želel, da kdorkoli daje takšne izjave, da premisli.

se je oprl v svoji razpravi na eno stvar, ki sem jo jaz v svojem uvodu izpostavil. Zdaj, ena stvar je absolutna. Če je šolstvo, slovensko šolstvo, na dobri poti oziroma v dobri kondiciji in je, kot ugotavljamo, smo v evropskem vrhu, kakovosti šolskega sistema, potem je to okej in je brez veze potem, da rečem po domače, »šraufat«, če stvari stojijo in če strok…, pedagoška stroka sama tako ocenjuje. In zdaj, če v svetu ni 5 članov, da rečem, politike ali kakšne politične stranke, to zdaj ni taka grožnja. Če bi to veljalo, pač prvi predlog zakona Poslanske skupine SDS je bil, da naj bi del, v tem delu, število prisotnost političnih strank v svetih zavodov povečali. Če bi bil to pogoj za to, da bi šole funkcionirale normalno, da bi se gradilo, da bi se izobraževalne ustanove širile in tako naprej, ja potem do zdaj ne bi imel nobene šole v Sloveniji, ker tako in tako do zdaj nismo imeli petih predstavnikov ustanovitelja. To je ena stvar. Uvodoma. Potem pa, kolega Lisec, vašega elaborata o sindikatih ne bom komentiral. Očitno imate en problem z Branimirjem Štrukljem, pa sta dosti stara in se sama zmenita. Ampak reči, da so sindikati edini, ki so se tukaj, da se je šolski sindikat edini, ki se je tukaj oglasil in podal svoje strokovno negativno mnenje, na ta predlog, je pa debela laž. V svoji razpravi sem šel od institucije do institucije, od strokovne organizacije do strokovne organizacije in citiral njihove kritike tega zakona. Oddelek za pedagogiko mariborske Filozofske fakultete, strokovna organizacija, strokoven tim. Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, kdo na področju pedagogike je lahko bolj strokoven. Na oddelku za pedagogiko in andragogiko na ljubljanski Filozofski fakulteti prav tako protestirajo proti krhanju strokovnosti in proti politizaciji šolstva pa na Pedagoškem institutu. Kakšni režimski mediji, o katerih vi govorite? Strokovne organizacije, smetana slovenske pedagogike nasprotuje temu predlogu, ker vnaša v slovenski šolski prostor politiko in izgublja na strokovnosti.

da si sami preberete etični kodeks, da se boste lepo obnašal do nas poslancev iz opozicije, kadar imamo postopkovne predloge. Hvala lepa. ta vaš postopkovni predlog ne bom poslušal niti nič reagiral. Predstavnik ministrstva je povedal tako kot Hvala lepa za besedo, gospod podpredsednik. Vsem lep dober dan. Mojo razpravo bom začel tako, da se govorimo o 2. členu amandmaja in se bom probal tega držati, ker vem, da vsi, potem nekaj zahajamo levo, desno jaz pa bom sedaj glede na to, da vemo, da smo vsi taki, da zahajamo se potrudimo in bomo ostali pri tem 2. členu. Začel bi tako. Jaz vem, da je kolegica Škrinjar na področju šolstva ena najbolj širokih ljudi, ki bi rekel, da poznajo šolstvo od osnove pa do vsebine zelo široko, kar iz tega stališča jaz niti ne upam z njo polemizirati v zvezi z vsebinami, s programi in tudi ni moj namen. Vsekakor pa se čutim tudi glede na to, da sem se ukvarjal dosti z gospodarstvom pač, če bi bilo na področju dualnega sistema, strokovnega izobraževanja tam bi že znal kaj povedati, ampak kar se tiče tukaj se pa sedaj pogovarjamo o politiki in sestavi svetov zavodov, ki jih pač imamo v vrtcih, šolah pa še v drugih ustanovah.

politične moči, potem so bili 5 predstavnikov iz izobraževanja pa, potem tri predstavniki staršev, potem se je nekaj časa vmes se je zgodba ponovila in je bil predlog tudi v veljavi, da so bili vsi 333 in potem zopet se je nazaj vrnilo na zgodbo 353 izgleda, da so pač so ocenili, da je prav, da imajo zaposleni več ljudi v sestavi sveta zavodov. Zakaj točno sedaj bom probal obrazložiti v nadaljevanju. Kot sem rekel to je sedaj, kar nekaj let, ko je to obstajalo in je to funkcioniralo. Če se vrnemo na lokalne skupnosti. Jaz sem bil tudi župan 12 let in moram reči, da ni res to. Kdo je občina? Občina smo ljudje in tudi država smo ljudje in če je ustanovitelj občina se pravi ni župan ali pa občinski svet, ampak je ustanovila občina in iz tega moramo izhajati, da župan ali pa županja niso neki nad ljudi, ampak morajo vsekakor delati po zakonih, ki jih sprejema občinski svet in tudi zakon, ki ga daje zakonodajalec. Torej iz tega stališča jaz ne vidim nobenih težav, da bi sedaj moral Svet zavoda samo zato, ker je ustanovitelj med 5 predstavnikov zaposleni pa tri. Kar me moti pri tej zgodbi je, da smo mi imeli prvo se pravi 353, potem pa smo obrnili in smo rekli 533 to pomeni, da smo dva predstavnika zaposlenih umaknili in dali zraven lokalni politiki. Kar bi rekel v prvi fazi, da sigurno si želi politika ukvarjati z vsebino tudi ne samo s tem kadrovanjem, ampak tudi z vsebino v svetih zavoda. zavoda. Iz tega stališča jaz mislim, da bi naša politika splošno mi vsi bili veliko manj ambiciozni in zahtevni, če Svet zavoda ne bi potrjeval lokalnih se pravi ne bi potreboval ravnateljic ali pa ravnateljev. da, iz tega stališča vem, da je to ena od osnovnih zadev. Po drugi strani pa iz izkušenj vem, da smo imeli vedno vsi občinski sveti veliko težavo, da smo dobili tri predstavnike lokalnih skupnosti v Svete zavoda oziroma Svete šole, predvsem zato, ker vsa ostala, kar dela Svet zavoda dela

minister, da soglasje ali pa ne da soglasja, če že hočemo to dati v politiko. Se pravi, tudi možnost, da lahko na državni ravni ugotovi, ali je primeren ali ni primeren, ne samo na lokalni ravni. Tako jaz vseeno mislim, da bi morali biti tu bolj pragmatični. In glede na to, da govorimo, kdo podpira in kdo ne podpisa. Povsem drugačni

k politikom. In s tega stališča smo že v osnovi nažrli oziroma najedli sistem ljudi, ki se bodo proti temu borili a priori, če že drugače ne. Če bi pa prišel predlog tri-tri-tri, kot je že včasih bil, bi mogoče že v osnovi lažje debatirali in razpravljali, kaj je prav in kaj ni prav.

Pa potem so bile občine, kot je bilo rečeno, da so bile za, pa niso bile za. Nobeno združenje ni reklo »za«, ampak je vedno reklo »ampak«. In vse so govorile, da se lahko znotraj tega sistema zgodi marsikaj in da

je glavna vzgoja, izobraževanje mladostnikov, otrok in vseh ostalih, zato morajo imeti pri odločevalcih največjo moč zaposleni. In tudi to je problem, imamo učiteljice, imamo računovodje, smo rekli, imamo hišnike, jasno, vsi ti so sestavni del šole in oni bodo odločali, kdo bo njih vodil, tako ali drugače. In če jih bo vodil

pa tudi znanstveniki nekateri, ampak je bilo manj za kot proti. Tako, da če bi imeli pa čas, bi lahko to vago po moje spravili v tej smeri, da bi jih bilo več za ali pa proti. In ponavljam, če bi prvo prišli s predlogom, govorim za svet zavoda, sestavo, s 3+3+3, bi bila razprava neprimerno enostavnejša, lažja in bi mogoče prišli do nekih skupnih ciljev in teh naših želja. Sedaj pa ne smemo govoriti, da je predlog 3+3+3

na vsakem ministrstvu, ko govorimo, so / znak za konec razprave/ zaposleni ljudje, ki so. Ali vidijo svet levo ali vidijo desno ni važno. Jaz gledam ga z zdravim razumom in mislim, da je neprimerno, da se izgovarjamo, da je nekdo na ministrstvu usmerjen tako in zato zakon ni mogel skozi spraviti. Jaz sem danes zelo vesel, da se ministrstvo ne tako oglaša, ker glede na to, kakšno ministrstvo imamo za izobraževanje,

Glejte, poslanci smo zveza med terenom in pa med stroko in med operativnim odločevalcem, to je vlado. Poslušamo ljudi. Res je, da vsak posluša nekje ljudi iz svoje baze. Zato imamo tudi različna stališča. In ta sestava sveta v resnici je tudi odziv na to, na dogajanje, ki smo ga zaznali in ki sem ga lepo opisala v tem dogajanju s covidom. Bilo je več problemov in zato tudi je en izmed razlogov ta razlog, da je sestava sveta, da predlagamo drugačno sestavo sveta. Da pa imamo poslanci različna stališča, pa je potreben potem dialog, da pridemo do nekega kompromisa. In ravno ta sestava zdaj, jaz mislim, da dialog ni umanjkal, da smo bili tukaj slišani eni in drugi. In res predlagam, da dobrohotno gledate na to rešitev. Hvala.

O kakšnem kompromisu govorite? To je navaden blef. Štartali ste na maksimalno vašo opcijo, pristali pa seveda na opciji, ki je za vas še sprejemljiva. Ni pa sprejemljiva ne za strokovno javnost ne za opozicijo, za nikogar drugega pravzaprav ne, razen za vas, ki imate trenutno, ki obvladujete pač ta parlament s svojimi svojimi sateliti, kakorkoli obrnemo, in igrate samo na moč ne pa na argumente. Tako, da to ni kompromis, to je zavajanje, kar zdaj govorite. Ni kompromis. Vi spreminjate zakon na slabše po nepotrebnem

Dva prijavljena razpravljavca imamo, prva dobi besedo mag. Alenka Bratušek. Izvolite. Najlepša hvala in lep pozdrav, spoštovane kolegice in kolegi. Nedvomno gre za pomemben zakon. Nedvomno je to zakon, kjer bi stroka morala imeti prvo besedo. Seveda tudi poslanci imamo skladno z ustavo, skladno s predpisi pravico vlagati zakone. Tako, da temu nihče ne oporeka.

poslušate ali vsaj slišite stroko. Stroka je enotna, novela zakona je politizacija šolstva. To so povedali večkrat in mnogi. Dejstvo je, da v osnovnem zakonu ste si želeli svete zavodov podrediti popolno, večino ste si želeli zagotoviti. Roko na srce, to kar je danes je bistveno bolje od tega kar ste predlagali v osnovnem zakonu, ampak meni osebno se postavlja vprašanje zakaj pravzaprav v tem trenutku, zakaj je v tem trenutku to potrebno. Nešteto stvari imate s katerimi bi se morali ukvarjati, pa se ne, ampak ste ugotovili, da v teh zadnjih mesecih je to še zadnji vzdihljaj, da določene stvari spremenite po svoje. Seveda bomo po volitvah stvari spreminjali nazaj tako kot predlaga tudi stroka. Me je pa zbodlo to govorjenje o denarju in da tisti, ki da mora imeti tudi vpliv, ja, če bi dal svoj denar bi se jaz v celoti strinjala. Župan tem šolam ne da nič. Vlada tem šolam ne da nič, to je davkoplačevalski denar in po tej logiki bi v svetih zavodov morali sedeti davkoplačevalci. Če je treba slediti denarju. In če nekdo zahteva to kar je bilo prej povedano od župana, da spoštuje zakon ni zagotovi denar za prevoze tako kot piše v zakonu, ne vem v kateri državi živimo, da je narobe pozvati župana, da spoštuje zakone, verjetnih jih mi sprejemamo zato, da se spoštujejo, pa naj gre za prevoze ali pa naj gre za karkoli drugega. Nobene potrebe ni tik pred novim letom na način kot ste ga speljali na nočni seji s prisilo mimo Kolegija Državnega zbora speljali odbor, stvari tečejo, to ni nobena urgentna stvar, mogoče je za vas, zato, ker boste na tak način, ko bo zakon sprejet lahko zamenjali vse svete zavodov, to je edina stvar. In mogoče je to korak do tega. Ampak potem, ko bomo mi po volitvah spremenili zakon in enako zamenjali svete zavodov nazaj, tako kot je strokovno bolje, boste verjetno tiho in en boste kričali in vplivi kako pa zdaj politiziramo pa želimo nastavljali svoje ljudi. Marsikaj v našem šolskem sistemu je za spremeniti, modernizirati, če želite, ampak to se mora delati počasi in predvsem v soglasju s stroko in na koncu naj še enkrat poudarim, da to ponavljanje kako nek župan nekaj da, kako neka vlada nekaj da, ne, nič ne da, ljudje najprej zaslužijo, zaslužimo, pridelamo, potem pa to vrnemo nazaj tem istim ljudem. Tako, da če gremo po tem vašem reku bomo zbrali znotraj občine v kateri je šola, lahko tudi na referendumu tiste ljudi, ki bodo določeno obdobje, ali pa z žrebom, določeno obdobje zastopali, ker to so tisti, ki dejansko plačujejo vse to kar ste prej naštevali. tako pomembnega zakona kot je ta se na takšen način definitivno ne spreminja. Še enkrat pa bom povedala, da vsekakor kljub temu, da bom glasovala proti temu zakonu in rešitvam, ki so notri, vsekakor je ta rešitev vseeno **53. kot tista, ko ste si pa res želeli v celoti podrediti svete zavodov oziroma podrediti sestavo politiki vseh javnih izobraževalnih inštitucij. In kot že rečeno, sama bom seveda glasovala proti.

v samem predlogu zakona v bistvu sami sebe negirate oziroma zanikate. Poglejte, prvo govorite o tem, kako strokovni, kako strokoven in dober kader imamo po šolah, po vzgojno-izobraževalnih zavodih, obenem pa prav to stroko dejansko potem minimalizirate oziroma zmanjšujete v teh svetih zavodov, kar dejansko ni logično. Če bi resno mislili in to, kar govorite, se pravi, da verjamete, da imamo strokovni kader, in jaz verjamem in vem, da ga imamo, potem ni logično, zakaj ga potem zmanjšujete v teh svetih zavodov. Druga zadeva, ki je problematična v tem primeru, je tudi to, to smo se že tudi tukaj navadili v Državnem zboru, da konstantno poskušate narediti oziroma ponavadi vam tudi uspe narediti iz strokovnega vprašanja politično vprašanje. In tu je spet, namesto da bi se dalo prostor stroki, da bi se dalo prostor javni razpravi in tudi predstavniki, ki so bili iz teh, se pravi, in zavodov in šolstva in tudi ministrstva, so bili v bistvu za to, da bi se opravila širša javna razprava sploh o takšni temi, ki je res zelo delikatna, bom rekel kar, v bistvu problematična. In tu je dejstvo, da enostavno ne moremo zamižati oziroma kar preiti naprej. Morala bi biti opravljena javna razprava na to temo v tem Državnem zboru. In tudi glede na to, da vem, ne da mislim, ampak da vem, da imamo zelo dobri izobraževalni sistem, bi ga samo s takimi posegi v sestave sveta zavodov tudi dejansko porušili in tudi okrnili strokovnost oziroma tudi, bom rekel, kvaliteto izobraževanja in ostalih stvari. Zdaj, kar je meni tako malo prešinilo, ker poznam kar nekaj teh stvari oziroma tudi nekaj ravnateljev oziroma direktorjev, ki so se menjali na teh položajih, imam občutek, da ste vi tudi to pametno preračunali, da se bo v letu 2022 izteklo kar nekaj ravnateljem oziroma ravnateljicam in direktorjem oziroma direktoricam po teh javno-izobraževalnih zavodih mandati. Ker kolikor vas poznam, mislim, da ste imeli to zelo dobro preračunano, da je to tudi eden izmed razlogov, da pravzaprav tudi to želite izvesti zdaj, da boste lahko po nekem mehkem načinu opravili, bom rekel, zamenjave na teh položajih, na katerih si želite postavit oziroma tudi imeti svoje ljudi in se bojim tudi po politični poti. Dejstvo je, da ko se primerjamo z ostalimi, bom rekel, sploh državami po Evropi, je eden izmed sistemov sploh ta finski, ki dejansko res omogoča in želi in zaupa stroki. In dejansko ste s takšnimi predlogi, kot zdaj predlagate vi, dejansko samo dokazujete to, da v resnici ne zaupate stroki, tako kot govorite. Se pravi spet neka dvojna morala. Po eni strani govorite to, po drugi strani delate to. In tudi na tistem odboru zloglasnem, na katerem smo razpravljali, je bilo pravzaprav zelo očitno. Najprej smo poslušali predstavnike, se pravi, šolstva, izobraževanja, ki so povedali eno zgodbo in so si želeli tudi razpravljat na strokovni ravni. In potem smo poslušali tisto vašo politično zgodbo, ki smo jo tudi potem doživeli sami na svoji koži. In enostavno, še enkrat povem, glede na to, da vem, da imamo zelo kvaliteten in dober izobraževalni sistem in zelo kvaliteten in dober kader po vseh teh šolah oziroma javno-izobraževalnih zavodih, bi bil na vašem mestu ne samo hudičevo pozoren in, bom rekel, tudi pazljiv, ker boste porušili enega najboljših sistemov, ki ga imamo, in to je dejansko ta naš izobraževalni sistem, katerega potem res lahko črpamo, imamo bazen, ogromno strokovnjakov, tudi po svetu, ki potem dejansko dosegajo zelo odmevne in velike uspehe, pa tudi kar je zelo pomembno bo tudi država na ta račun imela precej boljše življenje in prihodnost. In še enkrat pozivam, da premislite, čeprav se bojim, da ste se že odločili, da boste to sprejeli in spravili naprej. Dajte poslušati, poglejte, saj vam je predstavnik ministrstva zelo jasno povedal, da ni prav da se dejansko zaničuje stroko, ki je zares kvalitetna in dobra. Ne razumem. Mogoče imamo res nesrečo, da imamo ministrico, ki bi bilo boljše da ne bi bila ministrica. Vem pa, da na ministrstvu dela ogromno ljudi, ki se spoznajo na stvari in ki vedo kaj delajo in tudi tisto kar delajo delajo zelo dobro. Tako da tega vašega predloga zakona ne bom podprl. Vi pa tudi premislite ali se splača uničevati prihodnost vaših in naših otrok, kakorkoli želite. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati k temu amandmaju? Samo gospa Sukič? Izvolite. Bom čisto kratka. Spoštovani poglejte, ko poslušam vse to, pa vse te argumente, ki to niso oziroma lažne argumente kar sem dokazala že v prvi razpravi, lahko potegnem en sam zaključek. Predlagatelji vpijejo o državnih šolah. Kaj pa je vloga učiteljev in staršev, se pravi predstavnikov neke skupnosti? Ja, to je tisti element, spoštovani, ki ravno javno šolo loči od državne šole, ker vi bi pač očitno imeli državno šolo z vplivom politike na šolo. Torej, državno. Vi ste tisti, ki bi iz javnih šol v resnici z vplivom politike delali državne šole z idejo, da se ravnatelje kadruje kar na Trstenjakovi. In če potegnem črto, vi bi torej državne šole imeli pod svojo komando, mi bi pa javne šole za vse. Kot bi vi radi imeli in to tudi počnete RTV državno RTV pod svojo komando, mi bi radi javno RTV za vse. In to je ta ključna razlika, spoštovani, med vami in nami. In zapomnite si to, ljudje to vidimo, ljudje to vidijo in razumejo kakšni so vaši nameni. Hvala lepa.

Kot je že povedal moj kolega mag. Marko Koprivc v Poslanski skupini Socialnih demokratov tega predloga novele zakona ne bomo danes 30. oziroma ker pa je bila danes v predsedniški palači posebna slovesnost ob 30. obletnici sprejetja Ustave in ko je predsednik države Borut Pahor na tej prireditvi povedal, da je bila Ustava plod poglobljenega dialoga in sodelovanja političnih sil pred 30. leti lahko danes za to novelo rečem, da to ni plod ne poglobljenega dialoga v stroki niti ne sodelovanja med političnimi strankami, ampak enostranski ukrep, bi rekel, manjšinske koalicije, ki si vedno /nerazumljivo/ nastrgano večino zagotovo kakšen glas več kot opozicija. Bi pa rad povedal še to, da je tudi Zakonodajno-pravna služba opozorila na spremembe, ki se nanašajo na dopolnitve poglavja v katerem se urejajo zbirke podatkov in varstvo osebnih podatkov. Kar grozljiv nabor teh podatkov, ki se bodo zbirali je v teh členih zapisano. In ker že govorimo o Ustavi in tej obletnici bi rad citiral mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki pravi: »Predlagane rešitev so nejasne

ugotovitvam oziroma priporočilom in ugotovitvam Zakonodajno-pravne službe ter pripravili amandmaje, s katerimi smo zadovoljili pripombe te službe. Menim, da bodo lahko zadovoljni vsi, kajti tudi sveti, torej mandati članov sveta se iztečejo normalno. Šele, ko bodo pač končani, se te sestave spremenijo. Gre za nek mehek prehod. Zakon v celoti tudi uvaja te prehodne določbe, s katero se vsi, vse spremembe uveljavijo postopno oziroma je zadeva bolj, je realistično zastavljena. Mislim, da je zakon dober, naravnan v dobro ljudi, v dobro tistih, ki delajo z našimi otroci, učenci, dijaki, kakor tudi tistimi, ki jih to zadeva. Hvala lepa. hvala lepa. Zdaj, to je bila bolj zaključna beseda, kot pa razpravljanje o vsebini navedenih amandmajev, samo toliko za magnetogram, da bomo jasni. Želi še kdo besedo k tem amandmajem? Če ne, zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes, v okviru glasovanj, to je 15 minut po prekinjeni 2. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Prehajamo na **2. TOČKO DNEVNEGA REDA

Vlade, gospe Urški Ban, državni sekretarki na Ministrstvu za javno upravo. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, najlepša hvala za dano besedo. Spoštovani poslanke in poslanci! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin, ki je predmet današnje obravnave, naslavlja dve dopolnitvi in sicer, 20.a člena, ter 26. člena Zakona o financiranju občin. Dovolite mi, da vam v nadaljevanju obe spremembi na kratko obrazložim. Prva se nanaša na rešitev, ki smo jo vključili že v Zakon o finančni razbremenitvi občin, kjer smo občinam z evidentiranimi romskimi naselji, kot korektiv oziroma popravek primerne porabe, dodatno namenili finančna sredstva v višini 3,5 procentov primerne porabe. Po sprejetju te določbe, se je pokazala potreba po spremembi takrat uveljavljene ureditve, predvsem v smislu odprave nesorazmerij, do katerih prihaja pri izračunu višine sredstev in jasnejšega zapisa, za kakšen namen lahko občine ta sredstva porabijo. Zato predlagana sprememba 20.a člena sedaj jasno določa, da gre za sredstva, ki jih občine prejmejo kot popravek primerne porabe zato, ker imajo zaradi obstoja romskih naselij, višje stroške svojega delovanja oziroma višje stroške, povezane z vzdrževanjem ter gradnjo infrastrukture v občini. Temelji namreč na dejstvu, da v enačbo za izračun primerne porabe občine romska naselja niso zajeta, veljajo pa nedvomno za posebnost občine. Zato se na podlagi te določbe Tako ostaja v veljavi načelo, da so ta sredstva občinam namenjena kot popravek primerne porabe in da so nenamenska, zato občinam ni treba poročati o njihovi porabi. Z novelo se določajo tudi dodatni kriteriji pri določanju višine sredstev posameznim občinam. Tako so občine v statistični regiji, kjer indeks razvojne ogroženosti

Druga sprememba pa se nanaša na dopolnitev nabora nalog, ki jih po 26. členu Zakona o financiranju občin opravljajo skupne občinske uprave in se sofinancirajo iz državnega proračuna in sicer na področje informatike katere pomen se tudi v javni upravi izrazito povečuje. Na ta način bo država dodatno prispevala k informacijski krepitvi občin, predvsem pri zagotavljanju novih storitev za prebivalce. Z novelo urejamo še dva redakcijska popravka v členu, ki določa način izračunavanja deležev sredstev občin za uravnoteženje razvitosti. Ne spreminja se način izračuna višine sredstev, ampak se odpravi pomanjkljivo pojasnilo posameznih sestavnih delov enačbe za izračun. To so vse spremembe, ki jih predlagamo s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin. Najlepša hvala za pozornost. Hvala lepa tudi vam. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, zato za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku mag. Branko Grimsu. Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav! Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na svoji 61. nujni seji dne 21. decembra letos kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin. Predstavnica predlagatelja, državna sekretarka Ministrstva za javno upravo je v uvodni obrazložitvi opozorila predvsem na člen, ki ureja nekatere stvari v zvezi z občinami, ki imajo imajo romska naselja in podrobneje določa kriterije za delitev sredstev, ki so jim namenjena, ter na tiste občine, ki imajo skupne občinske uprave in potem sodelujejo, ker se rešuje tudi s tem zakonom. Glede razprave je bilo največ razprave v zvezi z Romi in delitvijo sredstev, zlasti Levica je zagovarjala, da bi morala iti sredstva neposredno njim, preostali so in seveda tudi predlagatelj opozarjajo, da gre za občine, ki pač urejajo in skladno z načeli lokalne samoupravi same razporejajo sredstva s katerimi rešujejo svoje probleme, ki so posredno ali neposredno seveda povezani tudi z romsko problematiko. In pa, da ta rešitev, da so ta sredstva nerazporejena, se pravi, niso posebej namenska, je bila že prej v zakonu. Na koncu je ob glasovanju, sta bila sprejeta oba amandmaja, ki jih je vložila koalicija in na koncu je bil s 13 glasovi za in 2 glasova proti sprejet v drugi obravnavi celoten zakon v predloženem besedilu, ki ga dajem danes v sprejem. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prvi dobi besedo gospod Rudi Medved. Predstavil bo stališče Poslanske skupine LMŠ. Izvolite. **RUDI Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica, kolegice in kolegi! Pred letom dni smo v Državnem zboru pripeljali do srečnega konca finančno razbremenjevanje občin. Ta zakon je sredi pravnega nereda, ki ga več kot poldrugo leto sicer ustvarjata ta Vlada in koalicija s podporniki prava zgodba o uspehu. skoraj prava zgodba o uspehu. Zasnovali smo ga v Vladi Marjana Šarca v sodelovanju z najširšim konsenzom občin. Dopolnila ga je sedanja Vlada, ki je sicer v drugačnem položaju od prejšnje, saj jo fiskalno pravilo ne zavezuje. Zato je lahko dvignila letvico prvotno načrtovane finančne razbremenitve občin. Pomembno je, da so stroški občin nižji in malo je zakonskih rešitev, ki jih je z reklamacijo sposoben sprejeti ta Državni zbor. Tega je bil sposoben. V LMŠ smo sicer že ob sprejemanju opozarjali na nedorečenosti rešitev, ki jih je predlagala ta Vlada še posebej pri sofinanciranju občin z evidentiranimi romskimi naselji. Za nas je bil vprašljiv tedaj in je še danes že sam nabor teh občin. Menimo namreč, da mora biti za opravičenost do sofinanciranja izpolnjen pogoj, da ima občina romskega svetnika. Na ta način je zagotovljen tudi neke institucionalni okvir, da občina vprašanja povezana z romsko skupnosti poskuša reševati skupaj s skupnosti samo. Zgolj evidentirana romska naselja po našem prepričanju niso dovolj in puščajo odprt prostor za širjenje nabora občin upravičenih do sofinanciranja. Bodo pač evidentirale romska naselja, če bo možno dobiti kaj več denarja. Drug problem, na katerega smo v LMŠ opozarjali je, da namenskost uporabe tega dodatnega denarja za občine ni zapovedana in poraba ni v ničemer definirana. Če bi na tak način reševali denimo pokrivanje stroškov občin z veliko kilometrov hribovskih cest, kar pomeni tudi višje stroške vzdrževanja in zimske službe je to preprosto. To se, da izmeriti. Tukaj pa govorimo o dodanih stroških občin, zaradi romskih naselij, vendar zelo zelo ohlapno. Seveda imajo občine, zaradi tega dodatne stroške in tudi prav je, da jim država pomaga, vendar je nasprotje očitno. Država priznava občinam dodani denar s točno določenim namenom, namena porabe denarja pa ne predpisuje, ampak v tem trenutku in v tem zakonu urejamo zatečeno stanje, ki ga je prinesel Zakon o finančni razbremenitvi občin, opozarjanje za nazaj je torej bolj v smislu saj smo vam rekli. Sedaj praksa potrjuje, da smo imeli prav. V LMŠ zakonu ne bomo nasprotovali, ker upamo, da res odpravlja nejasnosti pri samem razumevanju ureditve sofinanciranja občin, ker Vlada sedaj priznava prav to, cel kup nejasnosti. Prepričani smo, da župani znajo in hočejo gospodarno porabiti vsak evro. Skoraj neverjetno pa je, da bi si tako po svoje tolmačili namen porabe denarja kot to v utemeljitvi zapišejo predstavniki Vlade. Če je res, da so ponekod mislili, da je denar namenjen neposredno romskemu prebivalstvu, če je res, da so ali pa so mislili denar deliti po gospodinjstvih v romskih naseljih kot subvencijo za plačevanje elektrike, vode in drugih storite, potem imamo z razumevanjem zakonskega določila resnično težave. Potem ste ob njegovi uveljavitvi to res izredno slabo ali pa nikakor skomunicirali z občinami

Spoštovana podpredsednica, hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Poslanki in poslanci Socialnih demokratov bomo predlog novele Zakona o financiranju občin podprli. novela prinaša nekaj stvari in sicer dopolnjuje se nabor nalog, ki se sofinancirajo iz državnega proračuna, potem je notri naveden tudi redakcijski popravek v 15. členu Zakon o finančnih razbremenitev od financiranju občin in pa je ureditev financiranja občin z evidentiranimi romskimi naselji.

Posamezne občine so opozorile na nesorazmerja, ki jih je povzročilo izvrševanje navedene zakonske določbe. Vlada je tako pripravila predlog, s katerim se želi določneje urediti sofinanciranje občin, ki jih imajo te občine zaradi zagotavljanja pravic stalno naseljene romske skupnosti. Predlagatelj ocenjuje, da se tako odpravlja dvom posameznih občin glede izpolnjevanja pogojev za uresničitev pravic romske skupnosti, hkrati pa je za določanje višine sredstev posameznim občinam dodan kriterij, ki se nanaša na indeks razvojne ogroženosti regij. V drugi obravnavi na odboru se je razvila razprava glede nadzora porabe teh nenamenskih sredstev, čeprav smo ta nenamenska sredstva opredelili že v omenjenem Zakonu o finančni razbremenitvi občin. Na tem mestu bi izpostavil, da gre za 25 občin z evidentiranimi romskimi naselji. Te občine imajo zaradi teh naselij dodatne obveznosti in seveda zaradi tega tudi stroške, zaradi česar je prav in nujno, da te občine prejmejo dodatna finančna sredstva. Socialni demokrati pričakujemo, da se bodo po uveljavitvi novele Zakona o financiranju občin odpravile ugotovljene pomanjkljivosti in da se bodo sredstva sorazmerno porazdelila občinam in da bodo te občine sicer ta nenamenska sredstva tudi ustrezno porabile. Hvala lepa.

Najlepša hvala za besedo. Lep pozdrav. Naj že uvodoma povem, da je ta predlog zakona za nas nesprejemljiv tako z vidika samega postopka sprejemanja kot glede vsebine. Kar se postopka tiče, ste v koaliciji ob asistenci predsednika Državnega zbora spet poteptali vzpostavljene demokratične standarde. Zakon, ki ga obravnavamo, se nanaša na financiranje občin, kjer živijo pripadniki in pripadnice romske skupnosti. Zakon o romski skupnosti določa, da morajo državni organi, nosilci javnih pooblastil in organi samoupravnih lokalnih skupnosti ob sprejemanju ali izdajanju predpisov in drugih splošni pravnih aktov, ko gre za urejanje položaja Romov, pridobiti predhodno mnenje sveta romske skupnosti. Neposrednega mnenja, kot smo slišali na odboru, v tem primeru ni bilo. Podobno velja tudi glede sprejemanja zakonov, ki se nanašajo na občine. Poslovnik je jasen. Vsak zakon, ki se nanaša na občine, mora predsednik Državnega zbora v mnenje posredovati občinam in jim za odziv določiti rok, ki ne sme biti krajši od 30 dni. V primeru tega zakona so bile omenjene zakonske in poslovniške določbe eklatantno kršene. Zakon je bil vložen v zakonodajni postopek 3. decembra letos in predsednik Državnega zbora je sprva ravnal skladno z veljavnimi pravili. Potem pa se je SDS odločila, da vloži zahtevo za sklic izredne seje in predsednik Državnega zbora je z novim dopisom to poslovniško, ta poslovniško določen 30-dnevni rok skrajšal na 15 dni in to kljub dejstvu, da je tako kratek rok možen izključno v primerih, ko se zakon sprejema po nujnem postopku in današnji zakon se ne. To je približno tako, kot da bi se temeljno pravno načelo glasilo, zakonske in poslovniške določbe se morajo spoštovati, razen če SDS zahteva drugače. In temu smo priča zadnji 2 leti. Namesto vladavine prava imamo vladavino SDS. To so nedopustne, nedemokratične in v celoti avtoritarne prakse, ki bi jih predsednik Državnega zbora moral in bi jih lahko zaustavil, pa jih ni. Za nas je nesprejemljiva tudi vsebina zakona. Zakon se nanaša na financiranje občin, kjer živijo pripadniki romske skupnosti. Veljavni 20.a člen Zakona o financiranju občin določa, da država občinam namenja dodatna sredstva za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti. Današnji predlog pa določa, da bo država občini namenila sredstva za sofinanciranje obveznosti občin s stalno naseljeno romsko skupnostjo. Tako namenska sredstva spreminja v nenamenska. V razpravi na odboru se je pokazalo, zakaj ta sprememba, ker ste se lani v dikciji preprosto zmotili. No, dosedanjo pomoto smo v Levici lani podprli, ker je zaradi precizno definirane namenskosti pomenila dobrobit romski **59. TRAK: (SB) – 14.50** (nadaljevanje) skupnosti. Ta sprememba o nenamenskosti pa je za nas absolutno nesprejemljiva. Bivanjski, socialni, kulturni in ekonomski položaj Romov je že zdaj preveč odvisen od dobre volje aktualne, državne in lokalne oblasti. Države in občine so sokrive za to, da številni Romi živijo v človeka nevrednih razmerah in namesto, da bi zagotovili namensko porabo dodatnih sredstev v dobrobit romske skupnosti bodo občine dodatna sredstva lahko porabile za karkoli; za gradnjo rondojev, postavitev javne razsvetljave, otroških igral, košev in tako naprej nekje na območju občine / nerazumljivo/ Romi pa bodo še naprej životarili v komunalno neurejenih naseljih brez vode, brez elektrike, brez osnovnih pogojev za bivanje.

Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem! Poglavitna sprememba zakona je vezana na 20.a člen Zakona o financiranju občin, ki je decembra 2020 je decembra 2020 prinesla v Zakon o finančni razbremenitvi očin. Ta člen določa, da se občinam, ki imajo evidentirana romska naselja iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti. Sredstva se navedenim občinam za vsako proračunsko leto zagotovi v višini 3,5 % porabe občine. Z novelo se dosega bolj določeno in jasno razumevanje ureditve sofinanciranja občin, ki jih imajo ki jih imajo te občine zaradi zagotavljanja pravic stalno naseljene romske skupnosti. Nekoliko spremenjeno besedilo 20.a člena nedvoumno določa, da gre za sredstva, ki jih občine prejmejo kot popravek primerne porabe zato, ker imajo zaradi obstoja romskih naselij višje stroške delovanja. Temelji namreč na dejstvu, da v enačbo za izračun primerne porabe občine romska naselja niso zajeta, veljajo pa nedvomno za posebnost občine. Zato se na podlagi te določbe občinam poleg primerne porabe zagotovijo še del dodatnih sredstev. Tako ostaja v veljavi načelo, da so ta sredstva občinam namenjena kot popravek primerne porabe in da so nenamenska, zato občinam ni treba poročati o njihovi porabi. Sedaj je namreč večkrat prihajalo do zmotnega tolmačenja, da so sredstva namenjena predvsem romskemu prebivalstvu v teh občinah. Pri tem je razumevanje določb v nekaterih primerih šlo celo tako daleč, da so sredstva delili po gospodinjstvih romskih naseljih kot subvencija za plačevanje elektrike, vode in drugih storitev, ki jih občine in država zagotavlja z javno gospodarsko službo. Z novelo se določajo tudi dodatni kriteriji pri določanju višine sredstev posameznim občinam. Tako so občine v statistični regiji, kjer indeks razvojne ogroženosti NUTS 3, kot je določen v pravilniku, ki ureja razvrstitev razvojnih regij po stopnji razvitosti za posamezno programsko obdobje znaša več kot 125 % upravičenih do dodatnih sredstev. Z novelo se dopolnjuje nabor nalog s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki jih opravijo skupine občinske uprave in se sofinanciranju iz državnega proračuna. V javni upravi se namreč povečuje delež nalog posameznih z umetno inteligenco in internetom, stvari, s katerim pa se povečujejo potrebe po kadrih, ki so sposobni nove naloge občinske uprave upravljati in izvajati. S tem pa se zagotovi strokovnost in preglednost pri zagotavljanju digitalnih storitev za prebivalce. V Novi Sloveniji bomo predlagane zakonodajne rešitve podprli, saj so v prid občinam z evidentiranimi romskimi naselji, ki imajo dodatne finančne obveznosti iz naslova urejanja bivalnih razmer in drugih izzivov romske skupnosti, pa tudi ostalih prebivalcev v teh občinah. Najlepša hvala. Hvala lepa. Mag. Andrej Rajh bo predstavil stališče Poslanske skupine SAB. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, državna sekretarka, kolegice poslanke in poslanci! Novela zakona o financiranju občin v prvi vrsti se nanaša na jasnejšo ureditev namena dodeljevanja sredstev, ki pripadajo občinam z evidentiranimi romskimi naselji. Približno eno leto nazaj je bil sprejet zakon o finančni razbremenitvi občin, ki je med drugim posegel tudi v določbe zakona o financiranju občin in določil postopek sofinanciranja uresničevanja pravic stalno naseljene romske skupnosti. Od uveljavitve omenjenega zakona se je v praksi pokazala potreba po spremembi ureditve sofinanciranja pravic romske skupnosti, saj je prihajalo do zmotnega tolmačenja določbe. Tako se s predlagano novelo zakona o financiranju občin bolj ustrezno določa način dodeljevanja sredstev, in sicer gre za sredstva, ki jih občine prejmejo kot popravek primerne porabe. Občine, ki imajo na svojem območju evidentirana romska naselja imajo namreč večji obseg dela in višje stroške delovanja. Predvsem gre za stroške občin, za ureditev bivalnih razmer Romov ter stroške vzdrževanja in gradnje infrastrukture. Dejstvo je, da je romska problematika precej kompleksna in jo je treba primerno nasloviti in učinkovito rešiti. Ker gre za nenamenska sredstva občinam o porabi navedenih sredstev ni potrebno poročati. Ob tem pa je bilo izpostavljeno, da lahko pride tudi do izkoriščanja dodeljenih sredstev za druge namene. Moram poudariti, da v SAB podpiramo namene, da se občinam v katerih živijo romske skupnosti dodelijo dodatna sredstva za ureditev položaja Romov. Verjamemo, da se lokalne skupnosti zavedajo svoje odgovornosti pri reševanju problemov. Dodajam pa, da v sklopu teh občin, ki jim ta sredstva pripadajo niso vključene vse občine z romskimi skupnostmi. Tako je, denimo, izvzet Maribor, kjer živi največ romskih prebivalcev, zato si v SAB želimo, da se romska problematika ustrezno naslovi tudi za Mestno občino Maribor. Novela prinaša tudi spremembe na področju sofinanciranja skupnih občinskih uprav, in sicer se med naloge, ki se sofinancirajo iz državnega proračuna, dodajo tudi naloge informatike. Pokazala se je namreč potreba po zaposlitvi novih kadrov na področju informatike. V stranki SAB se zavedamo, da je za kvaliteto življenja državljank in državljanov ključnega pomena kakovostno in učinkovito delovanje lokalne samouprave. Zato smo v letu 2020 tudi predlagali spremembe zakona o Triglavskem narodnem parku, v skladu s katerim parkovne občine sedaj dobijo tudi skupno 4 milijone evrov več na letni ravni. Razlike med občinami so še vedno prevelike, tako v kakovosti kot tudi v načinu delovanja. Zato je še posebej pomemben uravnotežen razvoj občin. Stabilne lokalne samouprave predstavljajo pogoj za uspešno delovanje države, zato morajo biti sposobne izpolnjevati svoje zakonsko določene naloge. Novela je po besedah predlagateljev usklajena z interesnimi združenji občin in bo občinam z evidentiranimi romskimi naselji omogočila lažje izpolnjevanje zakonsko določenih nalog, zato ji v Poslanski skupini SAB ne bomo nasprotovali.

Spoštovane kolegice in kolegi! Spoštovana državna sekretarka! Danes imamo v obravnavi in odločanju vladni predlog novele zakona o financiranju občin. Zakonski predlog sledi cilju preglednejšega in učinkovitejšega postopka dodeljevanja sredstev občinam z evidentiranimi romskimi naselji. Povod za spremembo zakona, ki je občinam z evidentiranimi romskimi naselji kot popravek primarne porabe dodatno zagotovil sredstva v višini 3,5 % primarne porabe so bila številna opozorila občin na nesorazmerja do katerih je prihajalo pri izračunu višine sredstev. Dodatno so bile v določenem delu zakonske določbe napisane nejasno, (TB) – 15.00** (nadaljevanje) na način, da so sredstva namenjena delitvi po gospodinjstvih v romskih naseljih, kot subvencija za plačevanje elektrike, vode in drugih storitev, kar pa ni bil njihov namen. Novela zakona tako prinaša dve ključni spremembi oziroma dopolnitvi. Prva je sprememba 20.a člena, ki sedaj nedvoumno določa, da gre za sredstva, ki jih občine prejemajo kot popravek primerne porabe zato, ker imajo zaradi obstoja romskih naselij, višje stroške delovanja. Višje stroške, povezane z vzdrževanjem in izgradnjo infrastrukture, z urejanjem bivalnih razmer v romskih naseljih in stroške s številnimi drugimi izzivi, ki se dotikajo romske skupnosti. Občinam se torej poleg primerne porabe zagotavlja še del dodatnih sredstev, v veljavi pa ostaja načelo, da so ta sredstva občinam namenjena kot popravek primerne porabe in da so nenamenska. Z novelo zakona se določajo tudi dodatni kriteriji pri določanju višine sredstev posameznim občinam, vezano na indeks razvojne ogroženosti. Druga ključna sprememba zakonske novele pa je sprememba 26. člena, ki prinaša dopolnitev nabora nalog, skupnih občinskih uprav, ki se sofinancirajo iz državnega proračuna. Dosedanjim 11 nalogam se dodaja še področje informatike, s čimer se bo prispevalo k informacijski krepitvi občin, predvsem pri izvajanju storitev za občane. naši poslanski skupini ocenjujemo, da gre v primeru te novele za potrebne spremembe, ki bodo omogočile jasnejšo ureditev sofinanciranja občin in s tem razvoj številnih slovenskih občin z romskimi naselji, ter tudi za hitrejšo digitalizacijo občinskih uprav, zato bomo predlog te novele Zakona o financiranju občin, podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Robert Polnar. Predstavil bo stališče Poslanske skupine Desus. Izvolite. **ROBERT Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Decembra lani smo sprejeli Zakon o finančni razbremenitvi občin. Poslanci Poslanske skupine Desus smo bili takrat, tako kot danes, prepričani, da je osnova učinkovitega delovanja občin konsistenten sistem financiranja, z ustreznim obsegom finančnih virov, ki je sorazmeren s pristojnostmi lokalnih oblasti, ter ustrezen sistem proračunskega upravljanja. Urejanje razmerij med državo in lokalnimi oblastmi je kontinuiran proces, v katerem se nenehno dograjuje celota razmerij, ki so pogosto v konfliktu in medsebojni konkurenci za omejene finančne vire. Sistemski viri sredstev pogosto predstavljajo omejitve v hitrejšem razvoju lokalnih skupnosti. Medtem ko na drugi strani pričakovanja in zahteve občanov po kakovostnejšem javnem standardu, nenehno rastejo. Lokalna samouprava je eden od stebrov demokracije, zagotovljena je z Ustavo in predstavlja pomembno merilo za presojo demokratičnega razvoja države. Lani sprejeti zakon je med drugim bistveno posegel v določila Zakona o financiranju občin. Predlagane spremembe, ki jih danes obravnavamo, so posledica praktične uporabe zakona, njihov cilj pa je sprotno izboljševanje sistema financiranja zakonsko določenih občinskih nalog. Korekcija v enačbi, s katero se izračunava višina sredstev za uravnoteženje razvitosti občin, je povsem tehnične narave, bistveno pa je, da je bilo v letošnjem letu realiziranih 77 in pol milijonov evrov dodatnih prihodkov za občinske proračune. Pokazali sta se tudi potrebi po spremembi ureditve sofinanciranja pravic stalno naseljene romske skupnosti in glede sofinanciranja skupnih občinskih uprav. Posamezne občine, ki imajo evidentirana romska naselja, so namreč opozarjale na nesorazmerja, ki jih je povzročilo izvrševanje določbe veljavnega zakona.

Za voljo razreševanja vsakovrstnih zadev v teh naseljih imajo te občine potrebe po višjih sredstvih za redno delovanje. Bistveno pa je, da so ta sredstva nenamenska torej občinam ni potrebno poročati o njihovi porabi. Sofinanciranje delovanja skupnih občinskih uprav iz državnega proračuna je metoda za spodbujanje racionalizacije poslovanja s povezovanjem določenim funkcij med občinami, ki so geografsko blizu. Samostojno opravljanje določene funkcije bi jim namreč predstavljalo nesorazmerno velik strošek. Trenutno se sofinancira 11 različnih nalog sedaj pa se dodaja še 12 informatika za podporo skupnih projektov občin na informacijskem področju. Pri tem gre za sofinanciranje stroškov dela in materialnih stroškov. Lokalna samouprava kot posebno avtonomno javno-pravno področje je temelj družbene in državne ureditve v vseh sodobnih evropskih državah. Pri tem je ponovno uveljavljeno načelo subsidiarnosti, katerega izpeljava je decentralizacija javnih zadev oziroma pristojnosti na najprimernejšo raven in to načelo subsidiarnosti je pri tem odigralo ključno vlogo. Gre za stalni razmislek o delitvi pristojnosti glede urejanja in opravljanja javnih zadev med državo in lokalnimi skupnostmi. Formula delitve pristojnosti, da je najnižji ali temeljeni ravni oblasti vse, kar ne more biti boljše in učinkovitejše in racionalnejše uresničevano na višji ravni pomeni pa tudi, da država upošteva vlogo in položaj lokalnih skupnosti v političnem sistemu. Poslanci Poslanske skupine Desus bomo podprli predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Gospod Dušan Šiško bo predstavil stališča Poslanske skupine SNS. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim. Zakonu ureja porazdelitev denarja, da bodo lahko občine, ki imajo manj Romov finančna sredstva ustrezneje prerazporedila. Sloveniji se ne zavedamo problematike Romov, saj se ta težava vestno pometa pod preprogo. Prekmurski Romi so pokazali in dokazali, da se da prilagoditi slovenskemu narodu in hkrati ohraniti tako edinstveno kulturo kot je Romska. V jugovzhodnem delu Slovenije se jim pa drži štango tako lahko imamo mnogi lepo četico otrok samo, zaradi socialnih transferjev in ugodnosti. Recimo 9 članstva družina prejme mesečno več kot 4 tisoč evrov prejemkov. Menimo, da je prav, da se jim pipca zapre in da se vsa ministrstva tukaj uskladijo in stopijo skupaj, ker le na ta način se bo le-ta pereča problematika rešila. Ne se vse dajati na breme občin. Težavo vidimo tudi v izseljevanju iz občin oziroma problemu sobivanja Romov in ne Romov. Nadalje, če bi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport uvedlo obvezno vsaj enoletno obiskovanje vrtca pred vstopom v osnovno šolo se bo Rome še pravi čas ujelo in bodo uspeli doseči, da se še kakšen otrok več šola dlje kot do 15 leta. Če pa se še vozniški izpit pogoji z osnovno šolo se bo te otroke prisililo, da naredijo osnovno šolo in se je bo postavilo v boljše temelje za nadaljnje življenje. Obe pobudi smo dali v Slovenski nacionalni stranki a za enkrat kot kaže ministrstva se tega bojijo realizirati. Nekatere občine, župani, poslanci, že dlje časa opozarjajo na neenakost, do katerih prihaja sedaj pri izračunu višine sredstev na kar smo v Slovenski nacionalni stranki že opozarjali.

Predlagana sprememba je dobrodošla, saj določa, da se občina z evidentiranimi romskimi naselji dodelijo dodatna finančna sredstva. Sredstva bi morala prejemati le tiste občine, ki imajo romskega svetnika. Tudi to pobudo smo dali. Takšen predlog smo dali v prejšnjem zakonu, pa ga je žal Državni zbor zavrnil. Občine, ki ga nimajo in ga ne želijo imeti, ne vem zakaj bi prejemali denar, kajti tudi legalizirana naselja bi morali imeti ne pa, da imajo nelegalizirana. Vse občine v Sloveniji, ki imajo Rome, imajo strošek, tako da dolenjskem, v Prekmurju kot v Posavju. Vsa romska naselja niso urejena tako kot se spodobi in so različno komunalno opremljena. Ponekod še vedno živijo Romi v kontejnerjih brez vode, elektrike, ogrevanja, drugod pa v pravih vilah ob katerih se bohoti še kakšen mercedez, audi in BMW, pa še mogoče kaj drugega zraven. V Mestni občini Krško se zavedamo preče problematike v zvezi z Romi oziroma romskimi naselji, ki med drugim povzročajo tudi večjo onesnaženost, nekatere regije v Sloveniji so bolj, druge manj ogrožene, zato jih ne smemo dati vse v isti koš. Slovenske občine imajo čedalje več denarja zaradi dviga povprečnin, kar je velik plus, zato se morajo razvijati v naslednjih letih pa četudi imajo romska naselja. V SNS menimo, da je vsaki občini v interesu vzdrževanje, gradnja infrastrukture, izgradnja komunalne infrastrukture in javne razsvetljave. Verjamemo lokalnim samoupravam, da bodo učinkovito izkoristila dodatna sredstva. Občine namreč najbolje vedo kaj potrebuje njihovo romsko in ostalo prebivalstvo. Hvala lepa. Naslednja je na vrsti gospa Janja Sluga. Predstavila bo stališče Poslanske skupine Nepovezanih poslancev. Izvolite. Finančni viri lokalnih oblasti morajo biti v sorazmerju z nalogami, ki jih določata Ustava in zakon. Tudi z naše ustavne zasnove občin izhaja, da naj bodo te sposobne samostojno opravljati lokalne zadeve oziroma zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev. Zato smo v tem mandatu kar pod dvema vladama obravnavali Zakon o finančni razbremenitvi občin katerega cilj je bil zmanjšanje stroškov in administrativnih bremen ter povečanje prihodkov občin za izvajanje njihovih obveznih nalog. Pri tem ni šlo zgolj za prihranke, ampak so odslej nekatere občinske pristojnosti opredeljene kot državne, s tem pa se je finančna obveznost iz občinskih proračunov prenesla na državni proračun. Prvotna verzija zakona se je nanašala na spremembe in dopolnitve devetih zakonov, z amandmaji pa smo kasneje posegli v določbe še treh, torej skupaj dvanajstih. Med drugimi tudi v Zakon o financiranju občin. Vanj je bil dodan poseben člen s katerim se sofinanciranje uresničevanje pravic stalno naseljene romske skupnosti ureja posebej oziroma izven izračuna primerne porabe občin. Ugotovljeno je bilo, da imajo te občine zaradi uresničevanja zakonskih pravic naseljene romske skupnosti v povprečju višje stroške kot običajne občine brez romskega prebivalstva. Vlada je tako letos na začetku leta sprejela dokončen seznam 25. upravičenih občin, ki imajo evidentirana romska naselja. Od leta 2017, spremenjeni 20. člen Zakona o financiranju občin namreč ni več vseboval določbe o sofinanciranju občin s stalno naseljeno romsko skupnostjo za namen uresničevanja njihovih pravic. Ker z Zakonom o romski skupnosti niso bile določene posebne pravice, zanje državni proračun občinam ni zagotavljal posebnih sredstev, pač pa so se sredstva zagotavljala na podlagi področnih zakonov ali politik.

Takratna vlada je predlog zakona sprejela 1. marca 2018 in ga posredovala Državnemu zboru, a zaradi predčasnih volitev obravnave ni doživel. Žal se nobena od naslednjih 2 vlad ni odločila, da bi nadaljevala z zakonodajnim postopkom za tisti zakon. Zato smo spričo dejstva, da je odgovornost za položaj Romov deljena med občine in državne organe, sprejeli vsaj delno rešitev, s katero smo priznali, da imajo občine z romskim prebivalstvom predvsem zaradi romskih naselij višje stroške delovanja. Torej je določbo novega 20.a člena treba razumeti kot korektiv primerne porabe teh občin in ne kot plačilo za dejanske potrebe romske skupnosti v konkretni občini. Ker je šlo za delno rešitev, je določba žal različno razumljena, tudi na način, da so ta sredstva namenjena romskemu prebivalstvu oziroma da gre za določbo, ki ureja sofinanciranje uresničevanja pravic naseljene romske skupnosti. Popravek te določbe bomo podprli, a pri tem opozarjamo, da so ta sredstva sofinanciranja nenamenska in da se mora država zavedati, da s tem vprašanje položaja romskih skupnosti še vedno ni urejeno na celovit način. Če občine do neke mere lahko na primer naslavljajo bivanjske razmere romske skupnosti in komunalno opremljanje ter pokrivanje stroškov, povezanih z vzdrževanjem v naseljih, pa še vedno potrebujejo tudi pomoč države pri sofinanciranju izgradnje osnovne infrastrukture. Ukrepanje države je potrebno tudi, ko gre za ukrepe za preprečevanje odpravljanja posledic manj ugodnih socialno-ekonomskih okoliščin pripadnikov romske skupnosti in še bi lahko naštevali. Ne glede na dejstvo, da je ta vlada ustanovila delovno skupino za obravnavo romske problematike, ki je že pripravilo poročilo o svojem delovanju kot tudi nekatere predloge ukrepov, se bo enkrat za vselej treba odločiti, ali je še naprej smiselno ustanavljati ad hoc delovne skupine in vztrajati pri resorski razdrobljenosti urejanja posameznih ukrepov in dobri volji oziroma razumevanju posameznih… Po naši oceni bi bilo bolj smiselno sprejeti pravno podlago za vzpostavitev zavezujočega medresorskega sodelovanja in financiranja ukrepov, ki ne bo prepuščeno zgolj odločitvam posameznih ministrov. To pa je moč storiti le s spremembami zakona. Glede na pomen zagotavljanja digitalnih storitev za prebivalce tudi na lokalni ravni oziroma ravni občin in tudi informacijske krepitve delovanja občinskih uprav pozdravljamo tudi… / znak za konec razprave/ novi 26. člen. Na podlagi argumentov bomo predlog zakona podprli. Hvala lepa. Še kot zadnji bo stališče Poslanske skupine SDS predstavil mag. Branko Grims. Izvolite. Spoštovani, vsem prav lep pozdrav. Z novelo Zakona o financiranju občin, ki je danes pred nami, rešujemo 2 problema, in sicer prvi je, da dodatno sofinanciramo in urejamo kriterije za to v občinah, ki imajo romsko prebivalstvo, ki imajo romska naselja, in pa da dodatno sofinanciramo tiste občine, ki imajo skupne občinske uprave, in sicer v delu, ko gre za informatiko oziroma uvajanje informacijskih storitev za prebivalstvo. Posebna kvaliteta po naši oceni je to, da so sredstva, ki se namenjajo občinam, ki imajo romska naselja, nenamenska, da torej same občine skladno z načelom avtonomnosti, ki izhaja iz lokalne samouprave, odrejajo in odločajo, kam bodo sredstva namenila in kako jih bodo uporabila. To niso sredstva, ki bi bila namenjena romskemu prebivalstvu kot takemu, ampak občini za to, da uredi tiste ključne stvari, ki so v korist celotnega prebivalstva in na ta način seveda tudi zmanjša možnost konfliktov, uredi posamezne zadeve in obenem to kompenzira tiste dodatne stroške, ki praviloma izhajajo iz dejstva, da posamezna občina na svojem območju romska naselja pač ima. Iz vseh teh razlogov bomo v Poslanski skupini SDS predlagani zakon enotno podprli. Hvala lepa. S tem smo končali s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o njem bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili čez 15 minut v okviru glasovanj. Zato s tem prekinjam to točko dnevnega reda in 90. izredno sejo zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 15. uri in 35 minut. nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. Državni zbor bo glasovanje opravil po naslednjem vrstnem redu: 1., 2. in 3. točka dnevnega reda. Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Nadaljujemo s **prekinjeno 1. točko dnevnega reda – druga obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,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 Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Levica, LMŠ, SD, SAB in Nepovezanih poslancev k 2. členu. Obrazložitev glasu, v imenu poslanske, Luka Mesec. Ja, hvala lepa. S tem amandmajem brišemo glavno spremembo te novele zakona in sicer, novela zakona spreminja sestavo svetov šol, za razmerja, ki je veljalo prej – 5 predstavnikov zaposlenih, torej učiteljev, 3 predstavniki lokalnih skupnosti, torej občine, 3 predstavniki staršev. Zdaj, zakon izenačuje na 3:3:3, prvotna rešitev zakona pa je bila, da bi razmerje med predstavniki občine in predstavniki učiteljev obrnili. Se pravi, 5 »občinarjev« in 3 učitelji, kar bi seveda pomenilo, da župan in njegovi možje pridobijo samo še en glas na strani staršev ali pa učiteljev in imajo večino, s katero lahko imenujejo ravnatelja in seveda spreminjajo ureditev v šolah. Mi predlagamo, da razmerje ostane tako, kot je, ker rezultati, ki jih dajejo slovenske šole, so dobri. Leta 2018 je bila narejena raziskava PIS-a(?), v kateri je sodelovalo 79 držav in izkazalo se je, da so bili slovenski petnajstletniki, v vseh treh preizkusih, torej bralni, matematični in naravoslovni pismenosti, nadpovprečni v primerjavi z državami OECD. Pri naravoslovni pismenosti sta od evropskih držav boljše rezultate od naših učencev in učenk imeli le še Finska in Estonija, pri matematični pismenosti pa od omenjenih dveh samo še Nizozemska in Švica. Skratka, naši učenci in njihovi rezultati so v vrhu Evrope in v vrhu Evrope so zaradi tega, ker slovenske šole dobro delujejo. Slovenske šole dobre delujejo, zaradi tega, ker je v njih očitno kadrovska politika prava in kadrovska politika je v njih prava zaradi tega, ker imajo učitelji prevladujočo besedo. In drugič, zaradi tega, ker smo politiko pustili pred vrati šol. Ta novela zakona pa prinaša samo eno stvar in ima samo en namen, to je okrepiti moč politike v šolah. Zadnjič je nekdo rekel, eden od zagovornikov zakona,

Če je to mentalna slika, s katero uvajate to spremembo v šolo, vam bom samo to rekel, to je tako razvrednotenje 5 tisoč let evropske misli. Mislim, to je tako, pač, ja, ne srednji, mislim, to je vrnitev v, nekam, v železno dobo, mislim… Tako da, kar hočem povedat je, ta amandma bomo seveda podprli, ker / znak za konec razprave/ slovenske šole dobro delujejo in če nekaj dobro deluje, potem tega ne spreminjaš, ta Vlada pa to spreminja samo zato, da bi v zadnjih izdihljajih dobila politični vpliv v slovenskih šolah. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin Levica, LMŠ, SD, SAB in Nepovezanih poslancev k 3. členu. Glasujemo.

Končali smo z glasovanjem o amandmajih z drugo obravnavo predloga zakona v okviru skrajšanega postopka. Prehajamo na **tretjo obravnavo** predloga zakona. Ker k drugi obravnavi predlagani amandmaji niso bili sprejeti prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada niste opozorili, da bi bil, zaradi amandmajev sprejetih na matičnem delovnem telesu predlog zakona neusklajen.

ker gre pri tem predlogu preprosto za politizacijo šolskega prostora. Drugič, ker predlogu nasprotuje celotna šolska stroka. Tretjič, ker je bil sam postopek tega zakona, kar se nas tiče sporen, zato, ker ste nas preglasovali pri predlogu javne predstavitve mnenj, preglasovali ste nas pri predlogu, da zakon obravnavamo po normalnem postopku in ste si izglasovali skrajšani postopek, čeprav bodo stvari, ki so v tem zakonu seveda začele veljati nekatere tudi ne boste verjeli 2024. Četrtič, ker ste na odbor vsakih 5 minut prinesli novi predlog in je to približno izgledalo kot na tržnici, kjer se je trgovalo iz iz 533 ste prišli na 322 sedaj na koncu ste si pa izglasovali 333. Petič, ker smo v LMŠ proti politiki lokalnega mešetarjenja proti politiki nagrajevanja pravih ravnatelj in poskusa potrjenja tistih ta drugih, ki niso najbolj pravi in ki niso všeč kakšnemu od županov v naših šolah oziroma občinah. In tudi zato, ker bi morali se v tem trenutku tudi v Državnem zboru učiteljem zahvaliti za svoje delo in za tisto delo, ki so ga storili v času Covid-a, ker če ne bi bilo takšnih učiteljev kot jih imamo tudi tisto famozno najboljše izobraževanje na daljavo kot nam ga želi prodati brez hrbtenična ministrica seveda ne bi bilo uspešno. Za to bi se ji morali tukaj zahvaliti ne pa ji za nagrado jim vzeti besedo v svetih šol in jim vzeti dva predstavnika. To je zavržno in to je nedopustno, zato seveda v LMŠ ostro nasprotujemo takšnemu načinu sprejemanja zakona

Hvala lepa, predsednik, za besedo. Po udaru na javne medije, po uradu na neodvisno policijo se je koalicija v svojih zadnjih vzdihljajih odločila za udar na javno in kvalitetno slovensko šolstvo. Koalicija namreč želi prid politike napram stroki spremeniti strukturo upravljavskih organov slovenskih šol. Želi povečati vpliv političnih veljakov, kar je nedopustno in nesprejemljivo je pa povsem v skladu z delovanjem te

da ste dejansko na odboru utišalo opozicijo, da ste se odločili za nujni postopek kljub temu, da gre za temeljne spremembe upravljanja slovenskega javnega šolstva, da ste preslišali stroko, preslišali ste učitelje, preslišali ste sindikat, preslišali ste ravnateljske organizacije. In edina zveličavna, ki ve, kaj je pravilno za slovensko šolstvo, je Slovenska demokratska stranka. Nedopustno in zavržno. In ob tem naj izpostavim še to, da bi mogli tako pomembne zakone pisat v vladi, ministrstva. V ministrstvu je poleg politikov tudi stroka. Zakon pa je napisala Mojca Škrinjar skupaj s prijatelji iz SDS. Zato bomo Socialni demokrati glasovali odločno proti tovrstnim rešitvam. In zagotavljam vam, da bo po koncu janšizma konec treba narediti tudi tovrstnim praksam in spremeniti nazaj veljavo, postavit nazaj veljavo stroki in učiteljicam in učiteljem. V Sloveniji imamo odlično šolstvo in ne bomo dopustili, da ga neka iliberalna klika v letu in pol uniči. Hvala lepa.

sprejet oziroma je sprejeman v popolni odsotnosti kakršnegakoli dialoga z vpletenimi. Vsi, dobesedno vsi, ki kaj vedo o slovenskem šolstvu, so se opredelili proti, ravnatelji, učitelji, pedagoški inštitut, oddelek za pedagogiko. Kogarkoli boste vprašali, ki kaj ve o slovenskih šolah, je proti temu, proti temu, da se to spreminja. Razlog je pa preprost, prej sem že v stališču povedal. V Evropi imamo 2 ekstrema. Na Finskem, ki uživa sloves, da so tam šole na svetu najboljše, šolstvo praktično v celoti prepuščajo učiteljem, ki vedo, kaj počno. V Makedoniji pa imate pač politični sistem, ki je nastavljen tako, da ko se zamenja vlada, se zamenjajo tudi vsi ravnatelji. Rezultate enih in drugih šol dobro poznamo. Mi smo bili zdaj bližje finskega modela, vi nas pomikate k makedonskemu modelu. Zakaj točno? Verjetno ne zaradi tega, ker bi bilo to v korist učencev. Verjetno ne zaradi tega, ker bi mislili dobro, kot je zadnjič omenil tisti predlagatelj, ki sem ga prej citiral. In iz vseh teh razlogov bomo seveda glasovali proti, ker jaz ne vidim v tem zakonskem predlogu čisto nobene druge stvari kot poskus okrepitve politike v šolah, političnih strank. In zakaj točno ta koalicija to dela? Ja, menda zaradi tega, ker imajo stranke, povezane s slovensko desnico, precej več županov kot druga stran in bo priročno, da bodo županovi ljudje imeli malo več besede v šolah, kot so jo imeli do zdaj. tega ne bo nobenih koristi razen tega, da si mogoče obetate, da boste lahko vzgajali generacijo, ki bo idejno bližje vam, ampak kot rečeno, danes bomo nasprotovali, po volitvah pa upam, da to stvar čim prej reverziramo v stanje, kjer bo se s prihodnostjo naših otrok ukvarjala stroka, ki je za to usposobljena in izobražena, ne pa tisti, ki bi radi…

v pogovarjanju s stroko. Spremembe niso bile pripravljene na ministrstvu. Spremembe so bile pripravljene v Poslanski skupini SDS. Edini namen tega vašega zakona je, da boste pač v enem zamahu pred volitvami zamenjali vse svete zavodov, od vrtcev pa naprej. Jasno je treba povedati, da so bile vaše prve tendence seveda še veliko bolj brutalne. Večino ste si želeli zagotoviti v teh svetih javnih zavodov. Z amandmajem ste to nekoliko omilili. Nas seveda čudi, da urejate te stvari, ki so bile urejene, namesto da bi urejali stvari, ki bi jih morali. (nadaljevanje) z epidemijo, da bi ljudem povedali, kaj bo naslednji teden med prazniki veljalo, en dan pred ali pa dva dni pred začetkom praznikov ljudje ne vejo, kaj bodo lahko, kaj ne bodo smeli. Zakona o nalezljivih boleznih niste bili sposobni pripraviti v pol pol leta od zadnjega glasovanja, ko ste ga sami zrušili. To so stvari, o katerih bi se v Državnem zboru morali pogovarjati nujno. Ta stvar, o kateri zdaj glasujemo, vsekakor ni bila tako nujna. Se pa strinjam, bo pač po volitvah treba marsikaj spremeniti oziroma popraviti. Še enkrat, v naši poslanski skupini bomo seveda glasovali proti.

pri tem zakonu je šlo vse narobe postopkovno, vsebinsko pa itak vemo. Skratka postopkovno. Ni bilo predstavitve javnih mnenj, vse skupaj je izsiljeno. Izsiljen je nujni postopek. Ni bilo niti predstavitve vseh poslank in poslancev, ki smo se prijavili k besedi, ker nam preprosto beseda ni bila dana in smo bili preskočeni, kar je eklatantno kršenje Poslovnika Državnega zbora. In seveda po hitrem postopku mudi se vam še pred novem letom politiko vtakniti v šole na način, da si boste izbirali ravnatelje po lastni meri. Seveda jaz na take rešitve, kjer bodo v manjših krajih

Hvala za besedo. Naloga odgovorne politike je zagotavljati avtonomijo in robne pogoje za delovanje sistemov in subsistemov. Vi ste seveda svetlobna leta daleč od tega, vi hočete zamenjati vse. Ampak kmalu bo prišel dan, ko bodo v veliki meri zamenjali vas, in jaz se že veselim tega lepega sončnega dne, čeprav bo mogoče takrat aprila lilo kot iz kabla. Glasoval bom proti. Hvala za besedo. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Besedo ima Miha Kordiš. Hvala za besedo, predsedujoči. S tem zakonom bi rada vladajoča koalicija iz svetov šol pometala dva od petih učiteljev samo zato, da okrepi vpliv politično nastavljenih občinskih nameščencev v teh svetih šol. V Levici seveda nasprotujemo temu, da se šole podreja politiki. Še najmanj, kar slovenske šole potrebujejo, pa so okrepljeni vplivi lokalnih veljakov stranke SDS, znani tudi po svojem mafijskem delovanju. Ironično je, da smo v razpravi lahko poslušali grmenje desnice, ki ta zakon predlaga, češ, kako imamo pri nas državne šole. V resnici je ravno močan vpliv skupnosti v obliki predstavnikov učiteljev in staršev v svetih šol tista razlika, ki javno šolo opredeljuje kot skupno dobro in ne kot zgolj državno šolo, s katerimi mešetari politika. In take naj slovenske šole, torej javne šole, tudi

Hvala. Ta predlog zakona zmanjšuje število predstavnikov stroke v svetih vrtcev in šol in daje večino odločevalcem, ki jih nastavlja politika. S tem bo ogrožen obstoj strokovne avtonomije v svetih vzgojno-izobraževalnih zavodov. Koalicija s tem udejanja vladno agendo podjarmljanja pedagoške stroke, udejanja agendo narekovanja modelov mišljenja in vzpostavitve sistema, ki je prvi korak do novodobne inkvizicije. Predlagatelji niso pristali na javno predstavitev mnenj, ampak 25 tisoč zbranih podpisov zaposlenih v vzgoji in izobraževanju so pa več kot to - javna predstavitev strokovnih mnenj, pa tudi množična. Ta predlog je nevaren, ker pelje v navajanje otrok, da ponotranjijo diktatorski princip, in pelje tudi v ustrahovanje ter obvladovanje učiteljev in ravnateljev. Krinka digitalizacije je katalogiziranje vseh otrok, katerim lahko

Hvala lepa. Matjaž Nemec ima besedo. **MATJAŽ NEMEC (PS SD):** Hvala lepa za besedo. Spoštovane, spoštovani! Na seji odbora je bilo kar nerodno spremljati potek seje, pa ne samo zaradi incidentov, ki so se dogajali zaradi spornega vodenja odbora in sprejemanja odločitev, ki so tako pomembne ne samo zaradi tega, ker tako pomemben zakon, ki se s prejema v Državnem zboru, ne more in ne sme biti predlagan s strani ideološko obremenjenih poslanskih skupin kot je SDS, ampak zaradi tega, ker je celotna stroka, celotna stroka, celotna stroka proti spremembi zakona. Edina zveza, edina organizacija, ki se je opredelila za, je bilo združenje mestnih občin, če se ne motim, vse ostale strokovne institucije, ustanove, so bile proti. Torej, spoštovane in spoštovani! Janšev režim počasi prodira v vse sisteme in podsisteme naše družbe. Tukaj ne govorimo več o policiji, ne govorimo več o tožilstvu, ne govorimo več o gospodarstvu, govorimo o tem, da politika vstopa v odločanje kdo bo nadzoroval delovanje in usmerjal delovanje vrtcev, šol, ponavljam, vrtcev, šol. Torej, absolutno ne smemo podpirati tovrstnih manir kajti ta režim ne spada v Evropo, ta režim mora čim prej ostati preteklost. Čas je za demokracijo,

Sedaj, če pustimo na strani dogajanja na odboru in trgovanje od prvotnega predloga 533 do 322 do na koncu političnega konsenza, kot je rekla predlagateljica, kjer bi naj bili vsi zadovoljni, očitno pa ne bodo le naši otroci, če pustimo Zakonodajno-pravno službo, ki je mnenje napisala na več kot desetih straneh, če pustimo ob strani informacijsko pooblaščenko, ki opozarja kaj je vse narobe s tem zakonom, kjer so vse kršene neke pravna podlage glede zbiranja osebnih podatkov, imamo danes na izbiro ali bomo glasovali proti temu zakonu in poslušali združenje ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva, združenje ravnateljev vrtcev, skupnost vrtcev, filozofske fakultete, pedagoški inštitut, se pravi, vso stroko, ali bomo glasovali za in poslušali poslušali samooklicano vednico vsega, kot je danes ta predlagateljica, ki je ob tem tudi dejansko žalila vso to stroko. Moja odločitev je zelo lahka, poslušal bom stroko in seveda glasoval proti temu škodljivemu zakonu. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Besedo ima Violeta Tomić. Hvala lepa za besedo. Tudi jaz bom glasovala proti temu zakonu, kajti SDS ob desantu na vse javne inštitucije povozi vse, povozi Ustavo, Poslovnik, stroko, demokracijo, celo kolegij predsednika Državnega zbora, povozi mnenje sindikatov, ravnateljev, itn. Nič ni pomembno. Država je za njih plen in tako si vse javno predstavljajo kot državno po sistemu država to sem jaz, si bodo podredili zdaj na hitro tudi šolski sistem. To moramo preprečiti in seveda, ko bo enkrat padel Janšizem, bomo imeli veliko dela, da bi spet državo spravili v normalo, kajti poudariti je treba, javno šolstvo, javno zdravstvo, javna RTV, javna STA, policija, morajo ostati v rokah stroke, depolitizirane in nikakor ne v rokah Janšizma kjer bodo, ne vem, predavali o liku in delu vašega velikega vodje, tam boste pa v muzej jih postavljali nekakšne spomenike z ogromnimi največjega kvazi osamosvojitelja. Šolski sistem mora ostati nevtralen, svoboden in brez vmešavanja politike, zato bom glasovala proti. Hvala. **PREDSEDNIK

Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev sprejetih na matičnem delovnem telesu predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Hvala, gospod predsednik za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Oglasil sem samo zato, da pojasnim zakaj bom glasoval za. Ker je razlog tudi vem, da do spremembe tega zakona prihaja na pobudo županov in njihovih sodelavcev prekmurskih občin. Ti župani so naši župani, so namreč spoznali, da je pri financiranju nekaterih stvari, ki so povezane z romsko problematiko potrebno nekaj stvari razjasniti. Kot klub pomurskih poslancev takrat sem imel celo možnost, da kor predsednik kluba pomurskih poslancev smo organizirali tako srečanja prekmurskih županov, kakor prekmurskih županov s pristojnim ministrom Boštjanom Koritnikom. Izpeljali več potrebni akcij in posledica je sprememba, ki upošteva stanje na terenu in tudi ki upošteva razvojno razvitost posameznih občin. Posledica tega je tudi, da s tem zakonom kljub vsemu še vedno razvojno ogroženo Prekmurje prihaja dodatno milijon in pol evrov letno. Zato na tem mestu povem, bom glasoval za zakon, ker je to zakon, ki je usklajen s prekmurskimi župani in tudi v imenu Prekmurja se ministru Boštjanu Koritniku tokrat zahvaljujem, ker nam je prisluhnil. Hvala.

velike spremembe 20.a člena. Namreč, lani je bila dikcija jasna. Šlo je za namenska sredstva, za pomoč Romom v občinah kjer živijo Romi. Sedaj se pa spreminja ta dikcija, da gre za nenamenska sredstva za pomoč občinam v katerih živijo Romi. Kar pomeni, da lahko župani po lastni presoji ali pa občinski sveti po lastni presoji ta sredstva namenijo za karkoli. Se pravi, lahko tudi za rondo kjerkoli v tej občini, ne pa nujno za pomoč Romom, čeprav sredstva prihajajo na račun Romov. In zato bom seveda glasovala proti.

Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Želi predsednik komisije Ivan Hršak besedo za dopolnilno obrazložitev predloga sklepa? Ugotavljam ,da ne. Želite besedo predstavnik poslanskih skupin? Tudi ugotavljam, da ne. Želite besedo poslanke in poslanci? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa s katerim se v svet za sistem plač v javnem sektorju za dobo 4 let kot predstavnika Državnega zbora imenujeta Zmago Jelinčič Plemeniti za člana in Rudi Medved za namestnika člana. Glasujemo.

12. (Za je glasovalo 62.) (Proti 12.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajajo na obravnavo predloga sklepa o razrešitvi in imenovanju predsednice Odbora za gospodarstvo ter o razrešitvi podpredsednice in imenovanju podpredsednika Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Poslanska skupina Stranka modernega centra. Želi besedo predstavnik Poslanske skupine Stranke modernega centra? Kolega Perič, imate besedo. Ja, spoštovani predsednik, jaz bi prosil za proceduralno. In sicer moj postopkovni predlog bi bil, da v skladu s Poslovnikom bi prosil za 10 minut pavze. Pred odločanjem v skladu s Poslovnikom jaz predlagam, da vsaj to razpravo, če želi še kdo besedo zaključimo pa, potem pred glasovanjem dobite 10 minut pavze. Besedo ima predstavniki poslanskih skupin. Brane Golubović, vidim, da dviguje roko. Imate besedo. Hvala lepa. Že 9 mesecev se v tem Državnem zboru krši 33. člen Poslovnika tako, da so porušena razmerja med poslanskimi skupinami v delovnih telesih. Ta ne odražajo razmerij med poslanskimi skupinami. Koalicija s svojimi partnerji zaseda bistveno več mest v delovnih telesih tudi predsedniških in podpredsedniških kot bi ji pripadalo in na ta način se dogaja to, da je njihov glas bistveno močnejši kljub temu, da imajo bistveno manj članov v poslanski skupini.

na 5, se opravičujem, pa še vedno obdržala dva predsednika, Desus ima 4 poslance ima dva predsednika in podpredsednika Državnega zbora in vse to vpliva na postopek pri sprejemanju različnih aktov v Državnem zboru, zato v LMŠ tega predloga, če bo do tega glasovanja prišlo ne moremo podpreti, ker menimo, da je prej treba urediti ta razmerja. Če bomo dovolili to prakso še v naprej pomeni, da smo postavili neke standarde, ki pa niso pravi in jaz si ne želim, da kdo v naslednjem mandatu upošteva te standarde, da koalicija dobi v KNOVS skupaj z nekim satelitom večino, da koalicija, ki je manjšinska skupaj z nekimi sateliti dobiva večino v različnih delovnih telesih to tako ne gre in zato tega predloga v LMŠ ne bomo podprli in ne bomo podprli nobenega predloga dokler se znotraj te hiše ta razmerja ne uskladijo tako kot morajo biti in kot veleva parlamentarna praksa. Hvala.

Golubovića. Mi smo takrat, ko je prišlo do teh sprememb večkrat opozarjali, da Poslovnik Državnega zbora ločuje dve situaciji. In sicer eno je četrti odstavek in drugo je peti odstavek 33. člena. Jaz trdno verjamem in Poslanska skupina SAB, da v tem Državnem zboru ni spoštovana dikcija četrtega odstavka 33. člena Poslovnika, ki pravi, da je pri določanju število članov v vseh delovnih telesih, ki pripadajo posamezni poslanski skupini potrebno upoštevati velikost, število članov posamezne poslanske skupine, ob določitvi mest v posameznem delovnem telesu pa razmerja med poslanci vladajoče koalicije in poslanci opozicije. Razmerje med poslanci opozicije in koalicije definitivno ni ustrezno zastopano. Mi vemo, da imajo nekatere male poslanske skupine nesorazmerno veliko članov v pomembnih odborih in v Poslanski skupini SAB sedaj ob naslednji spremembi želimo ponovno opozoriti, da je to nedopustno. To res lahko vodi k nekim novim praksam, kjer si bo vsakokratna koalicija totalno uzurpirala odbora in potem ne bo mogoče sploh več normalno delati. Tudi zato, ker je Poslanska skupina SAB pridobila novega člana

Ta poslovnik jasno določa, kako bi moral biti razrez delovnih mest narejen. Večkrat smo seveda to izpostavili, skušali razložiti koaliciji, da na tak način vzpostavlja tudi nevaren precedens, če želite, v tem Državnem zboru in da pač ta razmerja bistveno vplivajo na zakonodajne postopke. Mi, če bi imeli recimo v Mandatno-volilni komisiji ustrezno razmerje med koalicijo in opozicijo, ne bi čez 4 dni odločali o 2 nezakonitih sklepih za imenovanje nadzornih in programskih svetnikov Radiotelevizije ker pač ne bi bili izglasovani. In podobno je pri številu različnih sklepov in tudi zakonov, ki na tak način gredo skozi postopek in pridejo v Državni zbor. In na tak način je to seveda nesprejemljivo. Sedaj Poslanska skupina SMC v bistvu samo dela rošado znotraj tega preostanka, ki je v tej lupini PS SMC. Dejstvo pa obstaja, ali vam res pripadata 2 predsedniški mesti. Ja, po… / nerazumljivo/ vam ne. Ali imate res pravico do 2 članov v posameznih odborih glede na to, da je poslanska skupina velika 5 mest? Ja ne. In v bistvu stanje se ohranja in tudi ta predlog sklepa, ki so ga danes sporočili iz Poslanske skupine SMC, v bistvu samo spreminja imena pri predsedujočih in podpredsedujočih v 2 odborih, mi se pa soočamo z eno resno in problematično situacijo in to je to, da se pač v tem Državnem zboru v zadnjem letu in pol vrši posilstvo nad poslovnikom in nad vsemi demokratičnimi standardi, ki smo jih poznali v preteklosti. In s tega stališča tudi v naši poslanski skupini ne bomo podprli teh menjav, čeprav je seveda vseeno, zato ker so v bistvu že v osnovi v nasprotju s Poslovnikom Državnega zbora.

Poglejte, priča smo popolnemu razpadu oziroma popolni uzurpaciji tega Državnega zbora, popolnemu razpadu sistema, popolnemu razpadu poslovnika. So seje, kjer poslovnik absolutno ne velja več, kjer niti poslanke in poslanci niti razprav ne dobimo, skratka. In zdaj neka Poslanska skupina SMC, ki se vse bolj krči, bi imela še kar naprej isto zastopstvo, tako v delovnih telesih kot seveda pri funkcijah v teh delovnih telesih. To enostavno ne gre. In jaz mislim, da bi bil čas, da se sestanete in da se razrez naredi tako, kot mora biti po pravilih. In potem se bo videlo, koliko predsedniških in podpredsedniških mest pripada recimo Poslanski skupini SMC. Tako da v tem trenutku je to nevzdržno in abotno je že, to je taka anomalija, da je nisi videl. In jaz bom seveda glasovala proti.

preko ekranov, zakaj sploh danes o tem odločamo. Dejstvo je, da je kolegica Udovč izstopila iz stranke Konkretno, prejšnje stranke SMC, vstopila v neko drugo stranko. In dejstvo je, da so kolegi očitno, kolegi iz SMC, Poslanske skupine SMC, ker stranke ni več, ob tem nekoliko užaljeni. In zdaj z vso silo, močjo pač na demokratičen, bojda demokratičen način branijo ta položaj, ki naj bi jim pripadal. Branijo predsedniški položaj Odbora za gospodarstvo. Če pogledamo iz druge plati, je v dejanskem smislu Poslanska skupina SMC izgubila enega člana, se pravi tvori, čeprav formalno kolegica Udovč ni izstopila iz poslanske skupine, ampak če ne bi bilo tako, potem danes ne bi odločali o tem predlogu za menjavo predsednika odbora.

članov. Se pravi, SMC, ki ima 4 poslance, ima 2 predstavnika v Odboru za gospodarstvo, LMŠ, ki ima 14 poslancev, pa ima tudi 2 predstavnika v Odboru za gospodarstvo. Skratka to je tisto nesorazmerje, ki v bistvu zelo bode v oči in kar seva ven. In v resnici je glas Poslanske skupin LMŠ na Odboru za gospodarstvo, pa tudi še kje drugje, ampak govorimo o Odboru za gospodarstvo, praktično trikrat več vreden kot glas Poslanske skupine LMŠ-ja. In praktično to v resnici pomeni eno - da Poslanska skupina SMC s trikrat večjo močjo predstavlja del volivcev, ki so jih izvolili. Pa če spomnimo, so velik del volivcev tudi že izgubili tekom mandata zaradi menjave pozicije in tako naprej. Skratka to so razmerja, ki so do te mere porušena, da bi v resnici res morali karte še enkrat na novo premešati, če želimo zagotoviti neko neko demokratično delovanje Državnega zbora. Kajti dejstvo je, to smo danes že slišali, da Poslovnik Državnega zbora, ki je mala ustava, nam veleva, zapoveduje, da so vsa delovna telesa sestavljena tako, da odražajo moč poslanskih skupin v Državnem zboru. In še enkrat, ko ima Poslanska skupina SMC dva predstavnika v enem odboru, pa tvori štiri člane, na drugi strani pa Poslanska skupina LMŠ s prav tako dvema predstavnikoma v odboru, ki tvori 14 poslancev, je to višek od viška. In zadnji čas je, da se usedemo, gospod predsednik, to tudi apel vam, da še enkrat skličete delovni posvet, in na novo oblikujemo v vseh odborih, ne samo v Odboru za gospodarstvo. Hvala lepa. Besedo ima Jani Möderndorfer. Tako bom rekel. Zelo pozorno sem gledal obraze. Mimogrede, da zadostim postopkovnim pravilom, glasoval bom proti. Zelo pozorno sem gledal tele obraze na oni strani ob poslušanju te kritike kršenja poslovnika, nesorazmernosti. In večina jih gleda v telefone in v tla. Ker jim je nerodno, ker jih je sram. Ker vedo, da je to prekleto res. / nemir v dvorani/ Ampak bom povedal, zakaj je prekleto res. Spomnite se obdobja, ko je tamle gor sedel predsednik Borut Pahor. Tamle v zadnji klopi kolega Tanko se bo spomnil, pa verjetno še kakšen poslanec, ker ostali so na zasluženih ministrskih mestih, kako ste obstruirali več mesecev zaradi nesorazmernosti razdelitev mest v odborih in komisijah. Ker je za vas bilo to nezakonito in kaj ti jaz vem kaj še vse. Na kolenih vas je Borut Pahor prišel prositi, da za božjo voljo pridite, da se bo vzpostavila demokracija v Državnem zboru. No, seveda … Kolega Krivec, vem, da je težko poslušati, pa nerodno, pa težko je srce. Ampak tamle si moral za ušesa vleči gospoda Periča na stran zato, da si mu par stvari razložil, kako te stvari grejo. Temu se reče v metafori za ušesa vleči, ja, to, kar ima moč največja koalicijska stranka kot vodja te koalicije in ki je v resnici odgovoren za tole spakedranščino, ki se dogaja v Državnem zboru. Večkrat sem že ponovil, pa bom še enkrat, ker vam to nič ne pomaga. To pa je, vi, ki želite, da se izvaja demokracija, morate najprej spoštovati formo, kar pomeni pravila igre. Potem se pa lahko mi pogovarjamo o vsebini. Ampak vi niste niti toliko dostojni in sposobni, da sploh veste, kaj je forma, kaj šele, da bi jo spoštovali. In to vas bo na koncu odneslo – malenkosti. Nobena stvar nikoli ni padla zaradi velikih zgodb, zaradi teh malenkosti boste na koncu padli. Seveda bom glasoval proti. In spomnil vas bom ali pa vas bodo spomnili, odvisno, karkoli se bo že zgodilo 24. aprila, ko se bodo na novo mešale karte. In ko boste jokcali nekateri, ki ne boste mogli dobiti **74. TRAK (VI) 16.20** (Nadaljevanje) odborov na določenih pozicijah. Še enkrat ponavljam, rekel sem jasno naglas,

v začetku SDS-ovci niste vzeli kar bi vam pripadalo. Potem čez čas vas je verjetno malo zasrbel denar, pa Janša vas malo premika in kaznuje na ta način kdo je bolj pri koritu kdo je manj in takrat ste potem hoteli svoje in smo se vam umaknili. Toliko se spomniš Dani, verjetno? Se? Ne, si pozabil. Sedaj kolegica Tina je malo zakomplicirala, ampak veste jaz ko gledam to, naj bi oproščeno, dva poslanca iz Izole sta po rasti malo manjša. In po tej logiki očitno v Desusu pa v SMC še enega poslanca / nerazumljivo/ Mislim, da če mi sprejmemo sklep, da je to pozitivna diskriminacija, ki jo podpiramo v Državnem zboru jo bom jaz podprl. Hvala. prosim, dajte prosim vas ne iti na osebni nivo, ker res ni dostojno. Zmago Jelinčič ima besedo. Hvala lepa. Jaz ne vem, meni se zdi gospa Udovč še ni stopila iz poslanske skupine, ni dala izstopnice iz poslanske skupine. Ona je šla samo iz stranke v drugo stranko. To se pravi, je še zmeraj članica Poslanske skupine in ostaja stališče in vse skupaj tako kot je bilo. Ne vem zakaj vsa ta klobasarija pa prerivanje tukaj,

In sem upal, da boste tudi sami to stvar rešili, ampak ker mesec in mesec in meseci je mimo in nič se ne rešuje, ker paše tako. Veste tudi več ne pravilnika ne pravil, to je postala čista tržnica. Tržnica. Tu se trguje z glasovi, samo to. Oni pustijo na miru enega, ki ve da bo dobil glas bilo kje. In to se jim izplača. V financah ima SMC, ki ima 4 člena in pol, ker jaz nisem razumel še kakšen status je petega člana, ker ne razumem če je SMC, če je nekaj konkretno ali konkretnga niti ni v registru. Javno na televiziji je rekla, da bo samostojna poslanka, javno na televiziji pred vsemi…/oglašanje iz klopi/ Sramota, da poješ besedo tri ure kasneje, ker veš da boš izgubil vse privilegije. Sedaj si misli, da bo ostala predsednica enega odbora, kar ne vem, mene itak ne zanima, je pa nepošteno do SAB, ki imamo pa 6 poslancev in enega predsednika, v Desusu pa 4 poslance, 2 predsednika in enega podpredsednika državnega zbora. To je pa sramota kaj se to dogaja. In to se ne sme dogajat… Mislim, tu ni več nobene morale tukaj v tem parlamentu. In naj bo to jasno. Ni pošteno. Ampak da ni pošteno s strani SDS to že vemo, marsikaj, ko se ne spoštuje ne zakone se ne spoštuje nič. In očitno tudi pravilnika. To sedaj izgleda sedaj to. Ampak mene zanima nekaj, kako boste glasovali sedaj za razrešitev? Ali se vam splača ali se vam ne splača? Ali boste dobili glas od polovičke poslanke ali, ne vem, kaj drugega? To zanima tudi mene kaj se bo zgodilo tukaj. Ker jaz še sedaj, oprostite, nisem razumel kaj je? Ali obstaja še SMC? Ne obstaja? Je konkretno? Na registru nisem videl nič še neizbrisanega, ne novega, ker sem pregledal register vsak dan,

V glavnem predsednik, jaz sem hotel samo to povedati, dajte rešiti to zadevo. Jaz mislim, da je zadnji čas, da resnično…, saj res manjka štiri mesece do volitev, ampak vsaj toliko obraza naj ima ta SDS, vsaj toliko obraza, da pošteno porazdeli sile v raznih odborih in komisijah. Samo to.

mogoče vi pojasnite, ker jaz več ne morem oziroma nisem vedela ali, bi lahko replicirala v bistvu, kolegu Jelinčiču, da pač, zakaj delamo tak cirkus? Ja seveda ga delamo, saj so razrezi ves čas napačni,

tipičen način opozoril na problem, ki je tukaj bistvo. Po eni strani gre za nepravično razdelitev na splošno, med poslanskimi skupinami, kar smo prej opozorili vodje, na drugi strani gre pa za eno res bizarno situacijo, ki bi jo mi vsi tukaj morali skupaj razrešit. Gre za to, da naš Poslovnik ne določa, da v primeru, ko nek poslanec, ki je bil izvoljen na neki listi in vemo, da v tej državi, pri tem proporcionalnem sistemu, si izvoljen zaradi stranke, to sem že večkrat povedala, kdor se tolaži, da je izvoljen zaradi sebe, naj izvoli to še naprej delat. Izvoljen si zaradi stranke in nekdo, ki je bil izvoljen zaradi stranke, lahko potem, to se je zgodilo pri gospodu Polnarju, čez eno leto ali pa čez 3 leta, kot se je zgodilo pri gospe Udovč, se tem volivcem te stranke odpove, izstopi iz stranke, v primeru gospe Udovč stopi v drugo stranko, to na televiziji celo javno pove, naš Poslovnik pa ne dovoljuje, da bi ga lastna poslanska skupina lahko izločila. To govorim zato, da bojo ljudje vedeli. Se pravi, poslanec, ki je izstopil iz tvoje stranke, pravzaprav izneveril volivce, se lahko iz lastnih koristi, kot je to v teh primerih, odloči da ne bo izstopil iz poslanske skupine in poslanska skupina, v tem primeru je to Poslanska skupina SMC, je zdaj talec svoje bivše poslanke, ki si želi še vedno imet neko predsedniško mesto in ki želi še vedno imet neke privilegije, hkrati pa ni več članica te stranke oziroma kaj so zdaj konkretno ali kaj so, po drugi strani pa koalicija, ki bi mogla skupno kaznovat tako ravnanje poslanca, kateregakoli, in reči, zaradi vseh nas, ki smo lahko jutri v takšni situaciji, takšno vedenje ne moremo tolerirat, bo zdaj to zaradi te tržnice celo morda, kakor zdaj vidim te razprave, celo dopustila in to je res noro. Mi moramo nujno spremenit Poslovnik. V trenutku, ko izstopi nekdo iz stranke, mu mora prenehat članstvo v poslanski skupini in to bi morali vsi skupaj narediti in zdaj, zdaj me prav zanima, kaj bo s tem glasovanjem. Dajmo pustit, da gospa Udovč izsto…, da neha, da nima več teh funkcij, pa da vidimo, mogoče ji bo pa SDS dal kako funkcijo, pa bomo potem sploh videli, kje je. Naj bo volivcem jasno, kaj zastopa en poslanec. Če bo gospa Udovč dobila novo predsedniško mesto od koalicije SDS, to je njihova pravica, teh mest imajo veliko, je to njihova pravica, legitimna, ampak, ljudem bo pa jasno, kaj se je zgodilo, da ni več SMC ali sedaj konkretno kaj bolj sredinsko morda, ampak zdaj, zdaj je precej bolj desno

Moram povedati, da tudi sam imam težavo, v bistvu, kako sploh glasovati, zato, ker od daleč to vse skupaj zgleda kot borba znotraj enega plemena in to ne plemena, ki je na strani opozicije, ampak plemena, ki podpira Vlado, ki bi že davno morala biti preteklost. Moram pa povedati onim vašim kolegom, ki ne vidite tako dobro na sredino, kot jaz. Že vizualno stanje gleda grozno. Monika s telesom v eno stran,

ne pa, da sedaj mi čustveno stanje ene poslanske skupine, ki ji niti imena več ne vemo rešujemo tako, da o tem razpravlja 90 poslank in poslancev. Meni je čisto vseeno kaj se znotraj SMC, ki ga več ni dogaja, ampak dajte v bistvu dogovoriti na ta način, da ne gledamo te žalostne slike ena v eno smer druga v drugo smer. Mislim jaz sploh ne razumem, tudi recimo Mateja, moram povedati, če izstopiš izstopiš.

Poglejte, prosim vas, ne spuščajte se na osebni nivo. To nikamor ne vodi. Tu ni nihče na Kazenskem sodišču, zato da ga, ne vem kaj, sedaj bičate ali karkoli podobnega. Dejstvo je, Dejstvo je, da bomo morali delovna telesa spet ponovno razporejati, od tega bomo odvisni od neke voljne večine, ki ima ali pa nima nekega demokratičnega občutka, do sedaj ga ni imela, ampak to je to.

Ne vem pač pojasnite mi, če je možno drugače. Bi pa rad izpostavil tukaj, da gre za širšo problematiko, ki se ni začela z izstopom Mateje Udovč, ampak z vstopom SMC in Desus v vlado Janeza Janše in s tem z izdajo volivk in volivcev. Namreč, ti dve stranki sta se jasno zavezali, da tega ne bosta naredili. In, ko sta to naredili so jih pač volivci in to so ankete zaznale nagradili v narekovajih in so stranke izginile iz odličja. In ker strank javno mnenje ni več zaznavalo je pač zavladala velika panika in so se začele stranke razbijati na tisoč kosov. Eden del je šel prvi ven, ko je to videl, drugi del malo pozneje in sedaj je šla Mateja Udovč. Gre pa za to, da je to vse skupaj podaljšek SDS-a. Spoštovane kolegice in kolegi ne se slepiti. Iščete rešitve, jaz sem siguren, da volivci pač vedo kaj ste naredili, ampak vse skupaj je nepomembno. Gre za to, da boste še teh nekaj mesecev zagotavljali podporo in večino SDS in vladi Janeza Janše. Dajte se prosim zmeniti meni je iskreno povedano popolnoma vseeno, ker dejstvo je, da razmerje sil glede vodstva delovnih teles v Državnem zboru že nekaj časa ne ustreza dejanskemu sorazmernemu položaju poslank in poslancev koalicije in opozicije, ampak jaz mislim, da so tudi v teh nekaj mesecih pred volitvami te zadeve ne bodo rešili. Ste pa smešni, res ste smešni. Kot je rekel kolega Židan tam se gledata druga mimo druge vsi skupaj pa ste zakuhali to, kar imamo Janšizem. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR Hvala lepa, predsednik, za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi. V trenutni sestavi Državnega zbora imamo izrazito nesorazmernost v delovnih telesih zasedenost v delovnih telesih, na kar že opozarjamo moram reči že več kot leto dni. Ti izstopi, vstopi, prehodi iz enega poslanca k drugi poslanski skupini mislim to dejansko poruši vso to ravnotežje, ki ga pač imamo. Matična delovna telesa so izjemno pomembna v nadaljnjem zakonodajnem postopku. Če gre za nesorazmernost na matičnem delovnem telesu in potem pride do preglasovanja, potem lahko ta zakon v nadaljnjem postopku tudi je sprejet in to je velika, velika težava. Zato bi absolutno že zdavnaj moral biti novi razrez, ampak glede na sestavo, ki jo imamo je vprašanje kaj se bo vse skupaj dodajalo in če želimo nekako vzpostaviti neke ponovna ravnovesja je zadnji, zadnji čas, da se ponovno vzpostavi ravnovesje v delovnih telesih in se tudi ugotovi kdo je v koaliciji in kdo je v opoziciji, kajti imamo stranke, ki imajo podpisane

Ne osporavam seveda, saj manjšinca imata povsem enako pravico kot je, ampak manjšinca odločata o večini državljank in državljanov v Republiki Sloveniji. je potreben ta ponovni razrez. Vsekakor pa, v kolikor kdo se pač odloči, da izstopi iz poslanske skupine oziroma iz stranke, ki moral vzeti to na znanje in potem prevzeti tudi vse konsekvence, ki pač so, se usesti v zadnjo klop in ravnati tako kot pač ti veleva ta poslanski mandat. Je pa res malce smešno. Imamo na drugi strani Poslansko skupino SMC. Stranke SMC več ni, ker se je preimenovala v Konkretno. Ne vem ali še ni vpisana v register, potem še je za razumeti, da se ta poslanska skupina ne preimenuje. Kajti v prejšnjem mandatu smo imeli preimenovanje poslanske skupine Mira Cerarja v Poslansko skupino Stranko modernega centra, pa vem, da je šlo izjemno, izjemno hitro. A tukaj sedaj jaz enostavno več ne vem. Poslanska skupina SMC še je, imamo pa že stranko Konkretno, pa tudi predsednik in Konkretno bi naj bila pravni naslednik stranke SMC. Tako, da tu je zdaj malce nenavadno. Jaz bi prosila, da povem svoje mnenje do konca, kolega Pojbič. Kajti jaz vas vedno poslušam, nikoli ne govorim. In res absolutno to, kar imamo v tem Državnem zboru v tej sestavi Državnega zbora, je res nenavadno, noro in enostavno res je čas, da gremo že enkrat na volitve. V kolikor pač do volitev predčasnih ne bo prišlo, končno bi bil že čas, da bi bil 24. april in da nekako volivke in volivci povedo, kdo si zasluži, da sedi v tem Državnem zboru, kdo je potem koalicija, kdo je opozicija. Hvala.

vladavini prava, antijanšizmu in vsem, je zdaj ta trenutek tukaj, kjer je. In je zelo žalostno. Jaz vas samo pozivam, gospod predsednik Državnega zbora, da vendarle upoštevate pozive opozicijskih predstavnikov, ki so jih dali, in naredite nov razrez. Kajti stanje je nevzdržno. Janšizem in ta sistem ohranjajo glasovi poslancev neobstoječih strank. In to je problematično zato, ker se sprejemajo zakoni, ki so izjemnega pomena za državljane in državljanke Slovenije. In je nedopustno, da ta parlament sploh ne odraža volje ljudstva. naj vas spomnim, da se je začelo že pri izstopu gospoda Polnarja iz DESUS-a, pa še vedno vodi odbor. Še več, vedno ima stališča v imenu DESUS-a, ki se je tej poslanski skupini že odrekel. Torej kaj so zdaj oni? Poslanska skupina DESUS-a, neodvisna frakcija? Mislim, res ne gre. In to, da se je zgodilo zdaj z gospo Udovč, je samo nadaljevanje te prakse, ki vodi v popolno anarhijo in zakon močnejšega. Tako, da jaz vam polagam na srce, dajmo se usesti, dajmo vrniti malo razuma in vzpostaviti nek sistem, ki bo vzdržen, pa čeprav štiri mesece pred volitvami. In res upam, da bo spomladi nam zasijalo sonce. Hvala.

Zaključujem razpravo. Preden pa preidemo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v Odboru za gospodarstvo razreši predsednica Mateja Udovč in imenuje za predsednico Mojca Žnidaršič, v Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor pa se razreši podpredsednica Mateja Udovč in in imenuje za podpredsednika Gregor Perič, pa odrejam 10 minut pavze. Sejo nadaljujemo ob 16. uri 50 minut.

Hvala.